моля Ви, недейте. Искам да съм добър към всички. Нямате право да го правите. Преминаваме към точка първа.

Господин Гьоков, спокойно, моля Ви. Вие го предизвикахте, излязохте. Нека да има лично обяснение. Предупредих Ви за последен път, след декларации няма да има. Не ни трябват скандали в парламента. Моля Ви, това е последно. Нека е лично обяснение. Успокойте топката, да не се гоним от залата, моля Ви.

Бяхме поканили абсолютно всички депутати от Старозагорския регион да дойдат, да присъстват на дискусия със синдикати – всеки един, който е избран от този регион. Господин Гьоков от трибуната излъга, че не е бил поканен. Ето го имейла – ще прочета кои са били поканени! Цитирам: „Красимир Вълчев, Илиана Жекова, Маноил Манев, Радослав Рибарски, Радослав Василев, Халил Летифов, Георги Гьоков, Атанас Славов, Николай Благоев“ – покана за дискусия. Тези депутати от Старозагорския регион са избрали да не дойдат, тяхно право е и никой не ги кара насила. Само че, когато откажеш, трябва от трибуната да си признаеш това, което е като факт че си отказал да отидеш да говориш. Както Пеканов се скри от миньорите и не отиде на открита среща, така всички изброени депутати от другите парламентарни групи се скриха от синдикатите, защото нямаше как да обяснят, че в Комисията по енергетика са гласували въздържал се! Другото, което искам да подчертая на господин Стойнев, тъй като може би в други области са му силите, но по право нещо друго ще кажа. Конституцията на Република България поставя ясно и точно приоритетите и законодателството на Европейския съюз над българското. Но по-важното е друго

господин Стойнев, в лицето на Вашата партия сте нарушили решение на Народното събрание и сте подписали Плана за възстановяване и устойчивост, в което лично Вашата партия се подписа за закриване на ТЕЦ-овете в България!

Не е добър този стил в залата, всички не го харесваме, всички го одумваме, когато има почивка, всички говорим помежду си за това, което става. Декларация от името на парламентарна група. В тази декларация има загриженост за съдбата на миньори, на хората, на цял отрасъл. Окей. И оттам нататък започват обвинения към определена парламентарна група или към определена партия, или към друга, или към трета, или към пета. Тя скача да се защити, последва контраотговор и така нататък. Сами виждате, че не можем да пристъпим към дневния ред по тази причина. Не е ли добре да се въздържаме – най-малкото, когато сме загрижени за хората – да се въздържаме от нападки към другите парламентарни групи и партии? Защото загрижеността за хората не включва непременно да оплюеш политическия опонент. Прощавайте, не е към ВЪЗРАЖДАНЕ – всички го правим, просто поводът е такъв. И политическият опонент става да се обясни. И знаете ли какво ще остане от тази дискусия? Не загрижеността на парламента за отрасъла, а скандалът. Ще видите медиите какво ще отразят. Една дума няма да има за загрижеността, изказана в декларацията или във Вашата позиция, или в позицията на друга парламентарна група. Честно, апелирам към Вас и към Вас, господин Председател, и който води да се слага край на този тип поведение, защото това не допринася нито за вдигане на авторитета на която и да е политическа партия, нито на институцията като цяло. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Цонев. Вземам си бележка.

ние сме колеги в Народното събрание. Ако искахте да поканите някого от народните представители – Маноил Манев, Илиана Жекова, мен, щяхте да дойдете при мен – намирам се на две крачки. Можеше и от трибуната да поканите…

Уважаеми господин Председател, на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание на госпожа Аделина Стоянова – директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието. Благодаря.

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието, храните и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-254-01-40, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 28 октомври 2022 г. Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 9 ноември 2022 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието от Министерството на земеделието взеха участие: Явор Гечев – министър, инж. Валентин Чамбов, доц. д-р Крум Неделков, Георги Събев и Тодор Джиков – заместник-министри, Аделина Стоянова – директор на дирекция „Директни плащания“, и Елена Иванова – директор на дирекция „Развитие на селските райони“. Законопроектът беше представен от народния представител Десислава Танева, която обясни, че новата Обща селскостопанска политика предвижда подпомагането на земеделския сектор от страна на Европейския съюз да се осъществява по

прилагането на който трябва да започне на 1 януари 2023 г. Съответно до тази дата в националното законодателство следва да бъдат уредени условията и редът за прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г. Предвид опасността да не се постигне съгласие за сформиране на редовен кабинет и съответно при липса на действащо Народно събрание, което да приеме необходимите промени в националното законодателство, със Законопроекта се създава законова възможност за прилагането на Регламент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 и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 и на Регламент (ЕС) 2021/2116 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013. В тази връзка, със Законопроекта в приложното поле на закона е включено прилагането на Стратегическия план. Разработването на Стратегическия план за територията на страната е възложено на Министерството на земеделието. Редът за неговото разработване и приемане ще се определя с акт на Министерския съвет, като планът и неговите изменения ще се одобряват от Министерския съвет. Предвидено е националното съфинансиране на интервенциите за развитие на селските райони, включени в Стратегическия план, да е в размер на 60%. Предлага се министърът на земеделието да бъде компетентен орган по отношение на издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на разплащателна агенция и на акредитацията на координиращ и на сертифициращ орган по смисъла на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2021/2116 и със заповед ще учредява и определя състава на мониторинговия комитет по чл. 124 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Предвидено е Министерството на земеделието да изпълнява функциите на Управляващ орган на Стратегическия план и да отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин. Създава се правно основание министърът на земеделието да уреди с наредби условията и реда за прилагане на директните плащания, включени в Стратегическия план, включително за отказ и намаления на плащанията, както и условията и реда за прилагане на интервенциите, включени в включително условията и реда за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Предвидено е министърът да определи с наредби реда за сключване и изменение на административни договори и условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ. За всеки прием Управляващият орган на Стратегическия план, ще утвърждава насоки или друг общ административен акт, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, както и системата за администриране на съответното производство. Със Законопроекта се създава и законова възможност за прилагане и на Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, като в приложното поле на Закона е включено изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в компонент „Устойчиво селско стопанство“. Изпълнението на проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ по Механизма за възстановяване и устойчивост ще се осъществява от Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“, като техните права и задължения ще бъдат определени в споразумение с министъра на финансите.

беше проведено и публично обсъждане на Законопроекта. По Законопроекта е постъпило подробно писмено становище от Министерството на земеделието, като в изпълнение на чл. 73, ал. 2 от ПОДНС е подчертано, че Законопроектът не подлежи на нотификация. В становището се отбелязва, че има изготвен проект на законов нормативен акт, който изчерпателно урежда условията и реда за прилагане на Стратегическия план. В него е уредено създаването на Системата за мониторинг на площ, която ще служи за сателитно наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики върху площите, подлежащи на подпомагане. Включено е създаването на електронна информационна система, съгласно чл. 130 и чл. 131 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за наблюдение и докладване на информация за изпълнението на Стратегическия план, за наблюдение на напредъка към заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки ползвател на помощ и операция. Уредени са и правила за контрол на условията за подпомагане по предвидените в плана интервенции и правните последици при тяхното неспазване. В последвалата дискусия от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ заявиха, че разглежданият Законопроект е навременен и обоснован, но той очевидно има редица пропуски. Отбелязаха липсата на регулация по отношение тавана на плащанията, както и дали средствата ще се администрират през системата ИСУН или през ИСАК. Народните представители от всички останали парламентарни групи заявиха, че предвид важността на предлаганите промени, спешният им характер и нестабилността на политическата обстановка, ще подкрепят Законопроекта. Бяха единодушни, че законодателните промени, уреждащи всички аспекти на прилагането на Стратегическия план, трябва да бъдат максимално бързо разгледани и приети, тъй като от това зависи подпомагането на целия сектор през новия програмен период. Призоваха Министерството на земеделието в спешен порядък да предостави разработения от експертите Законопроект, който да бъде внесен от народните представители от всички парламентарни групи и да се пристъпи към изготвянето на един общ Законопроект по реда на чл. 77, ал. 2 от ПОДНС. След проведената дискусия Комисията по земеделието, храните и горите с 18 гласа „за“, без „против“ и 2 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-254-01-40, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 28 октомври 2022 г.“ Ще изчета и Доклада по втория Законопроект, понеже ги разглеждаме заедно. „ДОКЛАД за първо гласуване

Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 11 ноември 2022 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието от Министерството на земеделието взеха участие Аделина Стоянова – директор на дирекция „Директни плащания“, и Таня Петрова – главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“. От Държавен фонд „Земеделие“ – Иван Боянов – директор на дирекция „Правна“, Красимир Чакъров – началник на отдел, и Ива Зарева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Със Законопроекта са предвидени следните промени: Разширява се предметният обхват на Закона, като в него се включва прилагането на Стратегическия план и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в компонент „Устойчиво селско Създава се правно основание министърът на земеделието да утвърди със заповед методики за намаляване или отказване на плащания по мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 по Програмата за развитие на селските райони

Конкретизират се правомощията за постановяване на решения за финансови корекции и с издаването на актовете за публични държавни вземания. Въвеждат се новите елементи на Интегрираната система за администриране и контрол, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/2116. Урежда се изграждането и функциите на Система за мониторинг на площта. В отделна глава са включени основни норми, осигуряващи прилагането на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 на земеделието да изготви Стратегическия план, като се посочва редът за неговото разработване и приемане. Регламентирано е политическото решение националното съфинансиране на интервенциите за развитие на селските на интервенциите за развитие на селските райони да е в размер на 60%. Уредени са задълженията на министъра на земеделието, в качеството си на компетентен орган, да акредитира, преразглежда и оттегля акредитацията на Разплащателната агенция и да определя и оттегля определянето на сертифициращ орган. Функциите на Управляващ орган на Стратегическия план, съгласно чл. 123 от Регламент (ЕС) 2021/2115, ще се изпълняват от Министерство на земеделието. Задължава се министърът на земеделието да учреди и определи състава на мониторинговия комитет. Регламентирани са задълженията на Разплащателната агенция, съгласувано с Управляващия орган, да създаде електронна информационна система за наблюдение и докладване на информация за изпълнението на Стратегически план и Система за мониторинг на площта. Предвидено е също Министерството на земеделието да изгради Система за знания и иновации в селското стопанство в България. Уреден е начинът на администриране чрез електронните информационни системи, на различните типове интервенции, включени в Стратегическия план, както и начинът на комуникация с бенефициентите по отношение на правата и задълженията, произтичащи от подпомагането. Посочен е обхватът на административните проверки и проверките на място, като министърът на земеделието е оправомощен да уреди с наредби условията и реда за тяхното извършване. В нова глава е уредено прилагането на интервенциите под формата на директни плащания, като са посочени схемите за директни плащания, които се прилагат съгласно Стратегическия план, и е уредена възможността за прилагане на преходна национална помощ. Разписани са условията, при които земеделските стопани се считат за активни земеделски стопани. Включена е законова делегация министърът на земеделието да урежда със заповеди предварителните условия за подпомагане. Включени са правилата за прилагане на предварителните условия в социалната сфера. Уредени са условията за допустимост на подпомагането по схемите за основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане плащания за малки земеделски стопани, допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, за климата, околната среда и хуманно отношения към животните, за обвързано с производството подпомагане и за специално плащане за култура памук. Създадена е законова делегация министърът на земеделието да урежда с наредби условията и реда за прилагане на директни плащания и интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план, включително за отказ и намаления на плащанията по тези интервенции. В отделна глава са регламентирани интервенции в сектори, за които в Стратегическия план са предвидени специални интервенции, както и правните основания за тяхното прилагане. Създадена е законова делегация министърът на земеделието да урежда с наредби условията и реда за прилагане на тези интервенции, включително за определяне на намаленията на плащанията и отказите за плащане поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициентите. Регламентирани са интервенциите в областта на развитието на селските райони, включени в Стратегическия план, като е предвидено министърът на земеделието да определя с наредби условията и реда за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и реда за сключване и изменение на административни договори за интервенциите по чл. 73 – 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за тези интервенции. Уредена е възможността и процедурата Управляващият орган да утвърждава за всеки прием насоки или друг общ административен акт, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти. В отделна глава са посочени мерките, които Разплащателната агенция прилага за защита на финансовите интереси на Съюза, при спазване приложимите системи на управление и задълженията на ползвателите на помощ да предоставят информация. Уредени са административните санкции, които Разплащателната агенция прилага по интервенциите за директно подпомагане на площ и за животни; за неспазване на условността; санкциите по оперативните програми на организации на производители и на асоциации на на организации на производители; по интервенциите в лозаро-винарския сектор; административните санкции по интервенциите за развитие на селските райони, по които подпомагането не е според размер на площите или брой на животните. Уредени са начинът на определяне и процедурата за извършване на финансови корекции при отмяна изцяло или частично на изплатена финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициентите. Регламентирани са случаите, в които не се налагат административни санкции и условията за коригиране на заявленията за подпомагане и исканията за плащане след подаването им. В новата глава „Изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“ в компонент „Устойчиво селско стопанство“ е предвидено, че изпълнението на проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ по Механизма за възстановяване и устойчивост се осъществява от Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“. Регламентирани са задълженията на Министерството на земеделието за изграждане на Електронна информационна система в земеделието и за разработване и приемане на Национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г. В преходна разпоредба е предвидено, че се запазва акредитираната разплащателна агенция. Предлага се определени правила на закона, относими към директните плащания, да се прилагат за заявленията за подпомагане, подадени до 10 юни 2022 г., както и определени норми на закона, относими към Програмата за развитие на селските райони, да се прилагат до изтичане на периода на мониторинг. Със Заключителни разпоредби са уредени изменения в 72 закона, свързани с преобразуването на

Според Министерството на земеделието Законопроектът не подлежи на нотификация. В заключение, Комисията по земеделието, храните и горите с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! С предложения от Десислава Танева и група народни представители законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието и храните за прилагане на Регламент 2021/2115 за прилагането на Стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони, както и Регламент 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета. В този законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието и за прилагане на Регламент 2021/241 в частта за селското стопанство в приетия Национален план по механизма за възстановяване и устойчивост. Прилагането и на двата регламента изисква определяне на компетентния орган за това и законова делегация за издаване на необходимите нормативни актове. С приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще стане възможно прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. и след одобрението му от Европейската комисия. Това ще позволи стартирането на кампанията по директни плащания 2023 г., дори при хипотезата на нови предсрочни избори и липса на парламент в първите три месеца следващата година. Всички следва да осъзнаваме изключително рисковата ситуация за десетките хиляди земеделски стопани да останат без директна подкрепа за устойчиви доходи, базовата им подкрепа, ако министърът на земеделието няма законова делегация за изготвяне на нормативната база. С приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители ще стане възможно отварянето на приема на приема в частта „селско стопанство“ по Националния план по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът по този план е краят на 2023 г. и всяко забавяне още на практика ще обрече на провал възможността за подкрепа на земеделските стопани. След отхвърляне от правителството на „Продължаваме Промяната“ на Проекта за възстановяване и модернизация на напоителните системи в Националния план за възстановяване и устойчивост, ако се провали и този проект, българските земеделски производители ще са единствените в Европейския съюз без каквато и да е подкрепа от националните планове по този механизъм на страните си. По този механизъм и съседна Румъния, и Гърция изградиха напоителни системи и ще са готови за следващия сезон. Благодаря Ви. Благодаря. Изказвания има ли, колеги? А, още един вносител. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Председател, господин Министър, уважаеми народни представители! Внасянето на Законопроект 48-254-01-62, внесен от народния представител Росен Костурков и група народни представители, е обусловено от необходимостта от уреждане на всички аспекти на обществените отношения, свързани с подпомагането на земеделските стопани в съответствие с новата Обща Обща селскостопанска политика през новия програмен период. Тя предвижда подпомагането на земеделския сектор да се осъществява по интервенции, определени в изготвения от съответната държава членка и одобрен от Европейската комисия Стратегически план за периода 2023 – 2027 г. Прилагането трябва да започне от 1 януари 2023 г. Съответно до тази дата в националното законодателство следва да бъдат уредени условията и редът за прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – Тъй като в действащия Закон за подпомагане на земеделските производители не се съдържат разпоредби, които да обезпечават неговото изпълнение, както и такива, които регламентират прилагането на инвестициите от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, се наложи спешно да бъдат предприети действия за законодателни промени. В тази връзка със Законопроекта се определят националните органи за управление и прилагане на Стратегическия план и техните правомощия. Предвидени са разпоредби за определяне на компетентен орган по смисъла на чл. 8 от Регламент ЕС 2021/2116, който да отговаря за акредитацията на разплащателните агенции и координиращия орган и за определянето на сертифициращия орган. Определен е национален управляващ орган, който отговаря за управлението и изпълнението на Стратегическия план съгласно чл. 123 от Регламент ЕС 2021/2115, като той е основното звено за контакт с Комисията, и се създава възможност за учредяване на мониторингов комитет по чл. 124 от същия регламент. Регламентирани са задълженията на държавните органи. Създават се правни основания за издаване на подзаконови нормативни актове, които да уредят условията и реда по конкретните интервенции. Предвидено е изграждането на необходимите за неговото прилагане системи за администриране и информационни системи. Създават се национални правила за управление, мониторинг и контрол, както и за предвидените намаления на плащанията и санкции при установени нередности, които да гарантират защитата на финансовите интереси на Съюза. Така ще се осигури основание за осъществяване на прием по схеми и мерки за подпомагане от 1 януари 2023 г. и ще се създаде възможност за предоставяне на финансиране на земеделските стопани. В заключение искам да подчертая, че промените са крайно необходими и спешни, тъй като те ще създадат необходимите нормативни условия за пълно усвояване на предвидения за страната финансов ресурс от европейските земеделски фондове. Те са очаквани от целия бранш и затова на заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите народните представители от всички парламентарни групи единодушно подкрепиха Законопроекта. Ето защо призовавам и всички в пленарната зала да подкрепят приемането на Законопроекта на първо гласуване. Благодаря Ви.

Господин Председател, господин Министър, дами и господа! Разбирам, че този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители трябва да се внесе в спешен порядък, но днес искам да предизвикам една дискусия относно някои от текстовете в Закона, които лично мен ме притесняват. Съжалявам, че залата не е пълна, не знам каква дискусия ще се получи, но имам следните бележки, които може би са убягнали на народните представители – вносителите, и на Министерството, с оглед на всичките тези 55 страници от Законопроекта. В § 13, чл. 47, буква „г“ е записано: „Разплащателна агенция, съгласувана с управляващия орган на Стратегическия план, създава електронна информационна система за наблюдение и докладване на информация.“

Като човек с дългогодишен опит по управление на европейски програми и като администратор в ИСУН също, искам да отбележа, че тази информационна система е много прозрачна и работи много добре. От нея по всяко едно време може да се получи информация за това кой бенефициент в какъв процес на изпълнение на проекта е, по каква мярка, по кой приоритет какво изпълнение имаме. Тази информационна система е на много добро, бих казал, европейско ниво. По-надолу в същия параграф, чл. 47у, ал. 3 е записано следното: „Процедурите се администрират чрез системата – има се предвид тази новата система – с изключение на подпомагането на подхода ВОМР, който се администрира чрез ИСУН.“ Да разбирам ли правилно, че всички останали проекти ще бъдат администрирани по тази нова система, а само подходът ВОМР ще остане през ИСУН? И ако е така, защо е така? Тук виждам някакъв двоен аршин може би. Забележете, всички програми, включително и националните фондове,

ЦКЗ като основен координатор в рамките на Системата за мониторинг и контрол е с функции да поддържа връзките с Европейската комисия, да ѝ предоставя информация, да координира действията на органите, да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право, и с оглед на това в същия параграф, чл. 47, ал. 5 е записано следното: „Държавен фонд „Земеделие“ предоставя на ЦКЗ информация относно дейности за изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на стратегическия план с цел осигуряване на публичност и прозрачност.“ Значи ЦКЗ трябва да чака Държавен фонд „Земеделие“ да предостави някаква информация. Обаче тази информация как ще се предоставя, в какъв срок, по какъв начин, никъде нищо не е упоменато. От опита си в работата с ДФЗ да Ви кажа много трудно ще стане това нещо. И като цяло откривам тази дискусия, за да видим дали въобще има нужда да се създава тази нова електронна информационна система, при положение че имаме работеща ИСУН. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Председател, господин Министър! Колега преждеговоривш, искам само да припомня, че ние разглеждаме Законопроекта на първо четене. Според чл. 77, ал. 4 от Правилника при първо гласуване Законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост, не разглеждаме текст по текст. Сигурен съм, че всички имаме забележки по текста, които ще можем да направим. Казвам го като нов колега, просто да го знаете.

Благодаря за направената реплика. И аз ще се възползвам от дупликата. Именно поради тази причина поставям пред пленарната зала тези мои уточнения, за да може да се вземат предвид от министъра или от Министерския съвет и да ги подложим на гласуване и на дебат по-скоро между първо и второ четене на Закона.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Приемането на днешните законопроекти е изключително важно, за да можем да гарантираме на българските земеделски стопани стартирането на новия програмен период от 1 януари 2023 г. Отсега декларирам, че нашата парламентарна група ще подкрепи и двата законопроекта, тъй като в обединен вариант те ще достигнат тази максимална точност, която е необходима, за да бъдат прецизирани правните основания за прилагането на Стратегическия план от 1 януари, съответно правомощията на земеделския министър, където правилно са описани всички негови действия, които трябва да бъдат предприети. Аз слушах с интерес и забележката на колегата, но създаването на подобна информационна система е продиктувано от определени факти и обстоятелства, които са възникнали през годините и са затруднявали до известна степен работата Разплащателната агенция, но мисля, че това по-скоро в Комисията може да бъде обяснено и от специалистите в Министерството. Ако желаят – тук има представител на Министерството – господин министърът, може да вземе отношение. Общо взето, по тези текстове са работили доста екипи, включително и предходния кабинет, и сега служебният кабинет, и мога да Ви кажа, че това е стъпка в правилната посока. вземем решенията в кратки срокове, включително неприемането на първо четене, до голяма степен е под риск, разбира се, и прилагането на Стратегическия план. поради тази причина аз благодаря на всички представители на политическите партии в Комисията, които се обединиха около тези законопроекти, подкрепихме ги, за да може днес, благодарение на администрацията, от свое име, разбира се, че толкова експресно днес гледаме в залата тези два законопроекта, за да може да се даде ход, разбира се, да не поставяме под въпрос стартирането на Стратегическия план, по който работим вече почти четири години. Тук сме представители на различни политически сили и в изпълнителната власт в същото време сме работили по този Стратегически план, докато го доведем до неговия окончателен вариант, разбира се. Надявам се да имаме възможността като народни представители да дадем старта да участваме, разбира се, като Комисия в оповестяването на финалните му варианти, но народните представители, мисля, че разбират днес важността на този законопроект. Важното е, че в него се уреждат и някои елементи от прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Земеделие“, тъй като това беше едно от условията, за да имаме там правни основания, така че очаквам днес в залата това да бъде подкрепено и по най-бързия начин да влезе на второ четене в залата, за да не поставяме под въпрос изплащането на земеделските субсидии. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи и двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Изменението и допълнението на Закона за подпомагане на земеделските производители цели създаването на необходимото национално законодателство, което урежда прилагането на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., както и на предвидения за България ресурс за финансиране на интервенциите в аграрния сектор, включени в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Прилагането на Стратегическия план на страната трябва да започне на 1 януари 2023 г. За да може България да получи финансовия ресурс, предвиден за Стратегическия план на страната, и земеделските производители да се възползват от подпомагането по интервенциите, включени в него, до тази дата трябва да бъде в сила националното законодателство за прилагането на Плана. Това налага спешното приемане на измененията и допълненията в действащото законодателство, което да позволи до края на годината да влезе в сила целият пакет от нормативни актове. За да се предотврати неусвояването на предвидения за България финансов ресурс по директните плащания за 2023 г., който е в размер на около 1 млрд. 630 млн. лв. е наложително преди 1 януари 2023 г. да е в сила завършената национална нормативна уредба на директните плащания. Това ще даде възможност, от една страна, административните органи да обезпечат работата си преди старта на новия период, а от друга, земеделските стопани да са наясно с възможностите за получаване на финансово подпомагане. За „Движение за права и свободи“ осигуряването на изхранването на населението и гарантирането на продоволствената сигурност е приоритет. Продоволствената сигурност и в двете измерения – наличност и достъпност на храните, е от първостепенно значение. Необходимо е адекватно и навременно финансиране на фермерите. От друга страна, покачващите се цени на храните влияят на възможностите на хората да купуват храни и това увеличава още повече натиска върху домакинствата с ниски доходи. Уважаеми колеги, българските земеделци са изправени пред редица предизвикателства и се нуждаят от финансова помощ под всякаква форма. Спешното приемане на предложените промени ще даде глътка спокойствие за българските земеделци, че след 1 януари 2023 г. те ще получат финансиране по различните мерки и ще могат да предвидят своята дейност в период на висока инфлация и криза. За ДПС сега повече отвсякога е време да демонстрираме стратегическата важност на сектор „Земеделие“, диалог и обединение и смятам, че днес именно с гласуването на двата законопроекта, ние ще покажем точно това. Благодаря Ви.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

от приемането на този закон за изменение и допълнение на основния закон, който всъщност урежда обществените взаимоотношения в сектор „Земеделие“. България е в очакване на одобряването от страна на Европейската комисия на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони. Селскостопанската политика на Европейския съюз е реформирана и аз бих искала да допълня изказването на колегата Мехмедова с някои основни неща. Какви са новите моменти, които ще се прилагат от 1 януари 2023 г.? Новата селскостопанска политика включва един нов модел, при който акцентът от спазване на изискванията се прехвърля към изпълнение и резултати, тоест Европейската комисия ще следи постигането на целите и индикаторите на изпълнение. Всяка държава членка вече носи по-голяма отговорност и отчетност при постигането на целите на съюза. Също така Стратегическият план вече включва интервенции и мерки, които се финансират както от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, така и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. До момента законодателството на Европейския съюз в областта на ОСП включва регламенти с пряко действие на цялата територия на съюза, като това действие е до края на настоящата година. И именно, за да може България да получи финансовият ресурс, предвиден в Стратегическия план, и земеделските производители и бенефициери да се възползват от подпомагането на интервенциите, включени в него, на 1 януари 2023 г. трябва да бъде в сила националното законодателство. Няколко са правните аспекти, които показват необходимостта от изменението и допълнението на този основен закон. На първо място, в съответствие с принципа, който е основен принцип на на субсидиарност, правилата за мониторинг и контрол за намаленията на плащанията, санкциите и финансовите корекции вече няма да се уреждат с регламенти на Европейския съюз, а в националното законодателство на държавата членка. Затова нашата страна трябва да осигури защита на финансовите интереси чрез разписани национални правила за въвеждане на системите за мониторинг и контрол, които гарантират, че мерките и интервенциите са изпълнени правилно и има съответно намаления и санкции при необходимост. Без създаването на такова законодателство Стратегическият план не може да бъде приложен. Трябва да се създаде и законова делегация на министъра на земеделието за уреждане на условията и реда за извършване на административни проверки и проверки на място. Без такава уредба Държавен фонд „Земеделие“ няма да може да изпълнява функциите на разплащателна агенция. Съществуващият в момента Закон за подпомагане на земеделските производители урежда обществените отношения, които са свързани с прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 За прилагането на новия Стратегически план те отново трябва да бъдат уредени със закон, а не с наредби, тъй като съществува риск при съдебни производства да се прилагат старите норми, а не тези, които са свързани с прилагането на Стратегическия план. Действащите текстове на Закона за подпомагане на земеделските производители трябва да бъдат актуализирани в съответствие с приложимите нови регламенти, уреждащи прилагането на новата обща селскостопанска политика. Измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители трябва да уреждат и две групи отношения и правоотношения както за тези заявления за подпомагане, които се прилагат и са подадени до края на 2022 г., така и нови отношения, които са възникнали във връзка с прилагането на Стратегическия план. Да допълня също и изказването на колегата, че изменението на този закон създава и възможност да се прилага и Планът за възстановяване и устойчивост в аграрния сектор. Освен че ще се гарантира стартиране на финансово подпомагане за българските земеделски производители, особено в интервенциите, свързани с директните плащания и подпомагане на техните доходи, това ще гарантира и ще даде възможност земеделските стопани да бъдат запознати с възможностите, които им предлагат интервенциите и мерките от Стратегическия план още преди тяхното стартиране. „Движение за права и свободи“ ще подкрепи двата законопроекта на първо четене. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми господин Министър! Бих искал да изразя своето задоволство, че досега всъщност работихме доста добре по Закона за подпомагане на земеделските производители. Още от самото начало ще кажа, че ние ще подкрепим внесените предложения, както и продължаващата работа по тях. В момента имаме много интензивни действия по това да правим корекции по текстовете, с което Вие, разбира се, и колегите са запознати, защото текстовете касаят един от най-чувствителните сектори в българската икономика – земеделието, касаят продоволствената сигурност и имат трайно въздействие върху него. Това, което също бих искал да споделя, е, че в този законопроект и в Стратегическия план ние фиксираме нещо изключително важно, това е 60-те процента национално съфинансиране, които, смея да твърдя, че са инструментът за даване на ново политическо самочувствие както на България в европейското семейство, така и на министрите, и на Постоянната комисия по време на тяхната постоянна работа с европейските партньори. В този контекст остава важно и това, което беше повдигнато от колегите – правилното оползотворяване на ресурса, системите за мониторинг и контрол, така че наистина да се уверим и да гарантираме, че средствата достигат до приоритетните отрасли и въздействат положително на целия сектор на земеделието. В този контекст ние носим огромна отговорност в рамките на следващите две седмици да създадем тези гаранции. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, колега. Реплики, колеги? Не виждам. Госпожа Танева, искахте думата за изказване. Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Вземам думата, ще бъда кратка. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи и двата законопроекта. От изказванията стана ясно, че всичко това бе направено наистина с разговори между колегите народни представители в Комисията по земеделие от всички парламентарни групи. Смятам, че у всеки народен представител в парламента тежи отговорността, независимо от хипотезите за това как ще бъде разрешена настоящата политическа криза, близо 100 хиляди земеделски стопани да могат да продължат обичайната си дейност от следващата година, от 1 януари. Влизат в сила новите регламенти, двата плана за подкрепа така функционира европейското земеделие, за да дадем равнопоставеност на хората. Ние по никакъв начин не можем да си позволим и най-малък риск да оставим земеделските стопани без подкрепа. Затова ние ще подкрепим и двата законопроекта. Призовавам залата да направи същото, да влезем в процедура, 14 дни между първо и второ четене, и в комуникация помежду си, така, както стигнахме до консенсус за първо четене, да продължим и за второ четене. Използвам случая да поздравя и гостите от Пловдив-област, които са ни на гости. (Ръкопляскания.) Надявам се, че имат късмета да бъдат гости на балкона, когато е дебатът по Закона за подпомагане на земеделския производител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

това Народно събрание, в този състав, изглежда, че може да работи, и то изключително добре. Това го доказа Комисията по земеделието. Благодарности към Комисията по земеделието, защото този законопроект наистина е основополагащият, изключително важен за всички земеделски производители. Да кажа няколко думи каква е разликата между Стратегическия план и това, което сме прилагали до момента. Стратегическият план е нов инструмент. Той обединява в себе си на практика всичко, което държавата прилагаше до момента по отношение на Програмата за развитие на селските райони, директните плащания, Програмата за пчеларството, Програмата по лозарство и винарство. На практика той обединява всичко в себе си. Тук да кажа няколко думи по отношение на ИСАК и ИСУН. Аз харесвам ИСУН като система, тя е изключително лесна, добра, но има един недостатък и той е, че не работи с геоданни. Директните плащания на практика не могат да бъдат прилагани на системата ИСУН. Над 90 интервенции са в Стратегическия план. Дотук беше някак си по-лесно, защото огромна част от интервенциите, които прилагахме, не допринасяха за изпълнението на целите, тоест директните плащания бяха по друг начин, те не трябваше да изпълняват дадени цели, докато тук ние трябва да имаме всички индикатори на единна система, която трябва ежедневно на практика, с достъп до Европейската комисия, да осигуряваме тези данни. На Комисия сме готови от Министерството на земеделието – допълнително включително текстове, разяснения към народните представители. Надяваме се този тон на работа да продължи в този изключително важен Законопроект. В лицето на Министерството имате партньор, който постоянно е на разположение на Комисията и на Народното събрание, този законопроект да види бял свят. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Ако няма други изказвания, да преминем към гласуване на Законопроекта. Процедура. Имате възможност – заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, уважаеми господин Председател. Използвам възможността да направя процедурата преди гласуването и да поканим министъра на земеделието да остане и за втора точка, която е Временната комисия за

прекратено е гласуването.

внесен от Росен Костурков и група народни представители на 10 ноември 2022 г. Моля Ви, режим на гласуване.

Продължаваме с точка втора от дневния ред, уважаеми колеги. Има декларация? Декларация от името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“ – председателят Андрей Гюров, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, има истински теми, които засягат всички български граждани, а не се ползват само за манипулативни изказвания, акции и декларации въпреки потвърдената от всички официални източници информация. Ние от „Продължаваме Промяната“ категорично отхвърляме всички текстове в Изборния кодекс в полза на смесеното гласуване. Машинният вот е този, който гарантира честни избори. Поправката на протоколи, тяхната подмяна, разпилените чували с бюлетини и пренасянето им от политически ангажирани лица без контрол, тъмните стаички, в които бюлетините се заснемат, за да се отчете после купеният и контролиран вот, недействителните бюлетини, които променят резултатите с едно движение на пръста от страна на политически ангажираните лица в секционните комисии – всички тези неща трябва да останат в миналото. (Шум.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН Критиките срещу предложените промени в Изборния кодекс не идват само от нас. Да започнем с Централната избирателна комисия. На последните избори със смесено гласуване са отчетени, тук цитирам: „Множество технически грешки при сумиранията. Членовете на СИК трябваше да извършват през 2021 г. между 250 и 1000 сумирания. Това създаде големи затруднения и доведе до много грешки в протоколите.“ И в позицията на юристи, внесена в парламента

Благодаря, господин Председател. като политическа сила, която защитава интереса на гражданите, направихме такова обществено обсъждане. Поканихме редица граждански организации, от които чухме следното: „Въпреки говоренето по медии, че партиите нямат достъп до проверка на честността на машинния код, само една партия се яви на организираната проверка на кода. Един от най-сериозните фактори, които способстват намаляването на избирателната активност, е именно постоянната промяна на основни елементи на избирателната система.“ От „Продължаваме Промяната“ внесохме промени, които да гарантират правото на глас и да върнат доверието на гражданите в изборните резултати. Гласуването с машина задължително трябва да се запази в секциите с над 300 избиратели. Не бива да се допуска смесено гласуване. За да се избегнат допълнителни грешки, гласовете от машинния и хартиения вот няма да бъдат обединявани в общ протокол. Готови сме за тези, които държат да гласуват с бюлетина, да допуснем специално създадени секции, в които да може да се гласува по този начин, декларациите за гласуване с хартиена бюлетина ще се попълват на място, за да се избегне риск от предварителни манипулации, както и допълнителните грешки заради обединяването в общ протокол. При гласуване с хартия това трябва да може да става само в съответната кабина, която трябва да може да гарантира тайната на вота и да предотврати потенциална външна намеса в свободната воля на избирателите. „Продължаваме Промяната“ припомня, че при гласуването с хартиени бюлетини многократно са отчитани високи нива на сгрешени протоколи, като на отделни места те надхвърлят 90%. На парламентарните избори през март 2017 г., проведени изцяло с хартиени бюлетини, са отчетени 169 000 недействителни бюлетини и над 15 000 преправени протокола. Повтарям – 169 000 недействителни бюлетини. Това, уважаеми колеги, за определени политически сили в парламента би означавало, че те въобще нямаше да преминат 4-процентната граница, включително за колегите от На парламентарните избори със смесено гласуване през април 2021 г. недействителните бюлетини са 86 527. На парламентарния вот през ноември 2021 г., проведен предимно с машинно гласуване, има едва 11 315 недействителни бюлетини. Не бива да допуснем атаката срещу вота на избирателите с връщането на хартиената бюлетина да успее и трябва внимателно да следим кой иска Вашият вот лесно да бъде направен недействителен, кой иска да контролира свободната воля на стотици хиляди български граждани, кой иска да подмени Вашия вот! Сега е моментът да бъдем бдителни! Благодаря. Господин Биков, ако е декларация, заповядайте. Доверието в изборния процес наистина е основополагащо за всяка демокрация. То е основополагащо след това и за доверието в институциите. Факт е, че доверието в българския изборен процес по принцип е ниско. То е било ниско и когато гласуването се е осъществявало само с бюлетини. Било е ниско и когато се е осъществявало с бюлетини и машини. Ниско е и когато се осъществяваше само с машини. Целта на предложенията на ГЕРБ-СДС между първо и второ четене на предложения от е да повиши доверието в изборния процес. То не е да го направи още по-ниско. Ние подкрепяме тези промени, защото те дават право на избор на българските граждани, които сами могат да решат на какво искат да гласуват – с бюлетини или на машини. Аз например ще гласувам само с бюлетини, защото имам доверие на нашите представители в секционните избирателни комисии, които ще направят така, че моят глас да бъде пазен. Ако Вие нямате доверие във Вашите членове на избирателни комисии и твърдите, че те ще участват във фалшификации или няма да са в състояние да предотвратят мащабни фалшификации, означава, че сте много зле с хората. избирателна комисия, за да пазят вота. Ние нямаме такъв проблем, защото имаме компетентни хора, които участват в изборния процес. Впрочем, над 100 хиляди души български граждани участват в изборния процес и с бюлетини, и с машини. Само че, когато вотът се осъществява само с машини, тези 110 хиляди души стоят и единствено гледат как хората отиват и гласуват на машината, а след това 10 – 15 души

без да се налага да бъде обвиняван, че иска фалшификация, че извършва практически престъпление, защото в това обвинявате тези, които ще изразят волята си по един или друг начин. Не, ние не извършваме престъпление, ние изразяваме волята си. Впрочем, успяхме да Ви победим и с машини. Да го знаете! Успяхме да Ви победим с Вашите машини, с Вашия Изборен кодекс, и то не Вашия толкова, а това е Кодексът на една госпожа, която напоследък обикаля около парламента, а преди това седеше на Вашите места. Казва се Мая Манолова. Тя го писа за една нощ на коляно. А промените, които Вие предлагате – част от тях, извинете, са абсолютно неадекватни. Сега да не влизаме по същество в тях, защото ще има отделен дебат за това, но те ще създадат хаос. Те, както виждам, пак са Ви хрумнали по някое време, написали сте ги под формата на закон и сега искате пак цялата държава да тръгне след Вас. Аз не си спомням случай, в който цялата държава да е тръгнала след Вас и да не се е блъснала някъде. Защото сте показали, че когато нещо Ви хрумне, сте готови веднага да го осъществите, без да мислите, а пък после другите да му мислят. Това е много сериозна работа. Затова Ви призовавам също да подходите сериозно към нея, а не с някакъв ентусиазъм и детинска наивност да се втурнете да правите глупости, каквито сте правили често. Когато ние говорим за Изборния кодекс, се опитваме да го правим внимателно. Наистина това е един от основните закони в държавата, които определят изцяло характера и формата на политическото представителство. да не се обаждате. ТОМА БИКОВ: Господин Петков не е разбрал за чувалите. Ще се опитам да му обясня накратко, доколкото е възможно да ме разбере. Чували, колеги – за да стане ясно – чували не се броят. Бюлетините се броят в секционната комисия, когато гласуването беше само с бюлетини. Те се броят в секционната комисия, пише се протокол. А чувалите се носят в Районната се носят в Районната избирателна комисия, в случай че някой оспорва изборите. Иначе се броят протоколите. Да го знаете! И протоколите не се носят с чували, а се носят на ръка най-вероятно. Защото няма нужда от чувал. Такава е Такава е изборната технология. Това, че предлагате изобщо някакви промени в Изборния кодекс, без изобщо да сте запознати с изборната технология, само по себе си е несериозно, така, както са несериозни огромна част от Вашите предложения в този изборен кодекс. Вие наистина не сте участвали досега в писане на кодекс, но това не Ви оправдава да действате така безотговорно и, за съжаление, и глупаво. Затова позицията на нашата парламентарна група няма да се промени въпреки Вашите обвинения за неща, които дори не са се и случили. Защото Вие казвате: Вие ще фалшифицирате изборите. Така между другото и колегите от БСП говореха преди време. Те изборите още не са почнали, още ги няма, ние не знаем кога ще бъдат, но Вие вече сте решили, че те са фалшифицирани. Как така го решавате това? И как точно покачвате доверието в изборния процес, като го кажете? Ами аз пък ще кажа в същия дух: Вие искате да фалшифицирате с машините гласуването. Със същите аргументи. На следващите избори, когато и да са те, ще го кажа същото. И докъде ще стигнем по този начин? Докъде ще стигнем? До това, че хората излизат вече по-малко от 40% да гласуват. Защото, когато им говорим, че изборите са фалшифицирани, кой нормален човек ще ходи да гласува, след като те вече са решени. Но имайте предвид, че големият срив на избирателната активност дойде след машинното гласуване. Дойде след машинното гласуване. Рекордно ниските избирателни активности дойдоха тогава. По малко хора като номинална бройка гласуват, господин Ананиев. Не като процент. Номинално. Никой няма полза от това. Затова аз Ви призовавам и се надявам да бъдем в състояние да проведем този дебат спокойно и с актуални аргументи, и да се подготвим малко повече за него. Да се опитаме наистина да подобрим изборния процес. Това не е нещо, което може да се случи с магическа пръчка за ден-два. Това е процес. Това е процес и на политическа култура. Когато си загубил, не означава, че някой друг е купил изборите. Може да се окаже, че и ти си направил достатъчно много грешки, за да си постигнал ниския резултат, например. Но за да стигнеш до този извод, който между другото ще ти помогне след това да получиш и повече гласове, ти трябва да се замислиш. Трябва да може да кажеш: абе може би и аз понякога бъркам, колкото да съм велик и безгрешен. Може би и аз някъде съм сбъркал, докато съм управлявал и хора, които са ме подкрепяли, са казали: не го подкрепям вече. Ние това правим две години вече. Две години си задаваме въпроса къде сбъркахме? Защо се случи така? Защо сме загубили някакви гласове в някаква секция? Така се прави изборен анализ! Иначе най-лесното е да кажеш: народът ме обича страшно, обаче дошли другите, купили ми гласовете, направили ни бюлетините невалидни. Има 90 хиляди души, които според резултата от изборите са гласували с „не подкрепям никого“. И това също поражда определени съмнения, защото това не се е случвало. И, нали, ние сега да хванем и да размахаме и това. Да хванем и да размахаме ниската активност, да хванем и да размахаме най-различни неща. Може да си намерим всякакви аргументи. Това обаче няма да доведе доникъде. Ако ние проведем дебата с клишета, с лозунги и с веене на байраци, Изборен кодекс няма да се случи. Ще се случат още няколко опорки, които ще прибавим към оправданията си преди изборите и след изборите. Само че това няма да свърши работа нито на нас като народни представители, всички тук, нито на нашите формации и най-вече нито на българската демокрация, която вече две години не е в състояние да произведе стабилно, ефективно и компетентно управление. И за това не са виновни нито машините, нито бюлетините. Виновна е некомпетентността и неграмотността на хора, които незаслужено са получили доверието на част от българските избиратели. Благодаря Ви.

2022 – 2023 г. и за изготвяне на предложения за справяне с тези проблеми, която се състои от 14 народни представители, избирани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. група. 2. Временната комисия предлага конкретни решения за справяне със следните системни проблеми и конкретни проблеми, свързани с недостига на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022 – 2023 г.: липса на прозрачност на данните за налични обеми за сеч, изпълнение на заявките за дърва, съответните цени и т.н.; – липса на прозрачност по какви критерии и кои са лицата, които се включват и които получават дърва съгласно списъците по чл. 111 от Закона за горите; спекулативни ценови практики от страна на определени търговци; – финансови затруднения при част от домакинствата за заплащане високите цени на дървата за огрев; – наличие на общини през този отоплителен сезон, в които цената на дървесината е по-висока от средната за областта и страната; затруднения при изпълнение на заявките за дърва за огрев на нуждаещите се поради организационни ограничения, произтичащи от договорните отношения на общини и държавни предприятия с частните търговци и дърводобивни фирми; информацията за подвеждане на гражданите на Карловските села, които пострадаха от наводненията през изминалия летен сезон, че ще могат да получат безплатно дърва за огрев за предстоящата зима. зима. 3. Временната комисия в 10-дневен срок от влизане в сила на решението да изготви и представи предложенията си по т. 2. 4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател: … Членове: … 5. Комисията се избира за срок от 30 дни“. Благодаря. Благодаря Ви, господин Стефанов. Изказвания? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. На първо място, за нуждата от създаването на тази комисия трябва да назовем какви са причините. И аз ще назова само някои от причините, от които произлиза нуждата за създаване на такава комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителен сезон 2022 – 2023 г. Първа причина – санкции.

Вследствие от това много от домакинствата се върнаха към конвенционален начин на отопление. Това увеличи драстично търсенето на дърва за огрев.

търсенето на въглища от други по-платежоспособни пазари е привлякло украинските суровини и предлагането на нашия пазар е силно ограничено. Трета причина. След подкрепата на тъй наречената зелена сделка цените на електроенергията достигнаха безумни нива и себестойността по техническия процес за производството на пелети достигна ръст от 2 до 3 пъти и вследствие от това крайната цена на пелетите е над 3 пъти по-висока. Това увеличи многократно обемите на търсените дърва за огрев. Четвърта причина – ограниченият внос на готови плоскости от дървесни продукти също от тези страни завишиха потреблението на дървесина от нашите промишлени предприятия и те потребяват обеми дървесина, които домакинствата в друг случай биха потребявали. Това са някои от основните причини да не достигат дърва за огрев за домакинствата, защото именно заради тези причини заявените обеми са многократно увеличени.

Можете да правите обобщения, като това последното, но не можете да използвате думи и квалификации, които биха могли да обидят народните представители. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов – това реплика ли е? Благодаря, господин Председател. Господин Петров, много умело и с голямо настояване искате всички грехове да припишете на „Продължаваме Промяната“. Уви, това не е редно и няма как да се случи. Защо? За всеки български гражданин е ясно колко е жизненият цикъл на едно дърво. То не се засажда и израства в рамките на 7 – 8 месеца или една година. Всъщност трябва да се върнем доста по-назад, уважаеми господин Петров. Трябва да се върнем години назад, когато българските гори бяха умишлено запалвани, за да може дървеният материал да бъде изнасян и от това да печелят определени кръгове. Това се случва години наред. Аз като жител на град Ямбол като дете, пътувайки си на село към едни от най-отдалечените райони в България, към южната ни граница, всяко лято виждах как горят гори и тези гори след това изчезваха никой не си правеше труда да ги засажда отново. Всъщност, господин Петров, проблемите са такива, че от години наред в нашата държава има едни определени кръгове, които печелят доста от подобен незаконен износ на дървен материал. Причините не се коренят в това какво е или не е направила „Продължаваме Промяната“ в последните 10 месеца. Причините се коренят дълбоко в желанието на някои хора да се облагодетелстват от природните ресурси на страната ни. Тези някои може би стоят до Вас, но не от Ваше дясно, а от Ваше ляво, защото те имаха отговорността години наред да опазват българската гора, да има дървен материал за хората и дървеният материал наистина да бъде за хората и да стига до тях не чрез изнудване: „гласувайте за нас, за да имате дърва“ или „обслужете нашия партиен интерес, за да имате дърва“.

Господин Димитров, съгласен съм с Вас – да, санкциите, наложени от Европейския съюз заради войната между Русия и Украйна, повдигнаха цените на определени стоки в България. Моят въпрос към Вас е: Вие като човек, който отбелязва този проблем, какво е Вашето предложение? Освен да говорите за проблемите, мисля, че е хубаво да започнете да давате и някакви решения, някакви смислени предложения – не от рода на тези, които дотук сте давали, и моля в дупликата си да кажете едно смислено предложение какво може да направи България, когато има общоналожени санкции към определени стоки, как България може да си получи тези стоки или какво може да направи България по този въпрос. Ако искате, предложете за пореден път да излезем от Европейския съюз ли?! Моля Ви да дадете някакво смислено решение на този въпрос, на този проблем, който Вие тук обяснихте, и да ни кажете как можем да го решим. Благодаря. Благодаря, господин Митев. Има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика – напомням Ви, че имате две бележки. ДАНИЕЛ Първо, към господин Иванов – не беше към Вас от „Продължаваме Промяната“ конкретно, а към евроатлантическата коалиция.

Има ли други изказвания по проекта за решение? Не виждам. Господин Дунчев, искате ли изказване? Заповядайте, господин Дунчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Един аргумент защо всъщност трябва да е комисия, изнесена извън Земеделието. Защото в случая не става дума нито за дърва, нито за земеделие – проблемът е много по-сериозен, защото освен политическата спекула с дървата, за която знаете, да не я разискваме в детайли, проблемът с

и се дават в стопанствата за 5 – 10 лв. на кубик, когато е на корен, или 20 – 30 лв., когато е от склад. Това е изключително безполезно използване на дървесината в България. Трябва да намерим решение на този проблем спешно, заради това че има проблем с дървата; спешно, заради това че има проблем с цената на дървата. Когато фабриката за мебели купува същата тази дървесина за 300 – 400 лв., дядото няма как да се конкурира с фабриката. Да, ние се опитваме изкуствено да поддържаме тези цени ниско чрез политики на Министерството, което не е много коректно, защото, като поддържаме цените ниски, приходите на държавните или на общинските стопанства са занижени до степен, до която те не могат да си позволят инвестиции в пожарна техника. Спомняте си пожара над Стара Загора, където изгоряха даже къщи на хората. Не можем да си позволим техника да поддържаме горските пътища и фирмите, включително фирмите на ГЕРБ, включително фирмите на ДПС, трошат камионите си и се вкарват със собствените си пари в инвестиции, заради това че държавата продава евтино дървата и не инвестира в горски пътища. Отделно всички ние като данъкоплатци също плащаме тази премия към хората да получават евтино дърва, защото ние си купуваме пелети за 900 – 1000 лв., ние си купуваме ток, примерно промишленият ток е 1 лев, и това изкривяване на пазара единствено може да се регулира, ако ние в тази комисия – моля Ви да предложите и да включите Ваши членове, които разбират от социална политика, от икономическа политика, от енергетика, за да може да намерим сечението как разрешаваме проблема с дървата хем хората да имат дърва, хем да е някаква поносима цена, с помощи от държавата, хем да не минава през кметовете, които ги използват за предизборна спекула, хем и бизнесът да знае на какви количества дървесина може да разчита за производството си. С тези 300 – 400 лв. на кубик дървесина ние произвеждаме добавена стойност от още 1000 и ако ги горим тези пари през комините на хората, държавата ни губи стотици милиони левове от това, че горим евтина дървесина, която на практика е скъпа. Така че не е само дървата, не е само цената, не са само кметовете, а всъщност става дума за бизнеса на

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Даже не се сещам последния път, когато председател, седящ на Вашето място, е тръгнал да коментира по време на изказването на някой от народните представители да го коригира. Ако искате да го репликирате, слизате отгоре, идвате тук, казвате реплика, казвате си каквото имате да казвате – нито е процедура по начина на воденето, нито нищо. Когато е процедура по начина на воденето, имате си двете минути, за да се обясните. Но не може да прекъсвате народен представител, който се изказва, по време на неговото изказване Вие да ни кажете Вашите мисли. Ако искате да ги кажете, елате тук и ги кажете. Благодаря. Благодаря Ви, господин Ананиев. Ще използвам правото си да отговоря на процедурата по начина на водене. Имам право, когато народният представител се отклонява от темата с твърдения, които са неверни, да му направя бележка и по време на неговото изказване. Това е регламентирано и в чл. 155 от ПОДНС. Много пъти във Вашите изказвания изказвания – не Вашите, господин Ананиев, а на всички, като процедура по начина на водене, се напомня на водещия да прекъсва и да прави бележка на изказващия се, ако говори фактологически неточности. Фактологическа неточност е, че че политическите партии имат фирми. Затова спазил съм Правилника и съм направил каквото трябва, но Ви благодаря за процедурата. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! съм честен, очаквах дебатът по същество да бъде в самата комисия, но очевидно тук, на трибуната, започнаха да се говорят различни неща, които може би трябва да търпят уточнения. Нашата парламентарна група ще подкрепи създаването на тази комисия с няколко мотива, тъй като немалка част от тези, които се изказаха от тук, са верни, но доста объркано представени и неясно може би и за народните представители е каква е целта. Аз ще Ви кажа каква е нашата цел с тази комисия. На първо място, на всички вече очевидно е ясно, че количество дървесина се добива достатъчно и самото министерство го е казало, смисъл и служебният министър е дал като отговор, че дървесина има прекалено. Въпросът е какво се случва с нея и до кого стига. Защото, от една страна, ние от години забелязваме този проблем – сега ескалира, може би и господата от ВЪЗРАЖДАНЕ са прави, защото ние сме го казвали, защото до голяма степен това, което се случва в момента, е заради увеличаване на различните цени на енергийните ресурси и хората наистина се хвърлиха в тази посока. Но това изкара на повърхността други проблеми, които през годините са били замитани под килима и аз искрено се надявам тази комисия да поработи експертно и да даде наистина решения как да приключи този въпрос. да се спре използването на дървесината и как да се промени законът и наредбите, така че дърводобивът да не се използва за политически цели, защото това е факт и никой не може да го отрече – че се използва за политически цели. И миналата година в края, по време на изборите, нямаше дървесина. Тази година, случайно или как, пак се случва по същия начин, та трябваше за две седмици да попълваме нужните количества за местното население, защото говорим за местното население. Трябва много ясно да се разграничава дървесина, която се дава за местното население съгласно Наредба № 6, и тази, която не влиза в обхвата на Наредба № 6 и си я купуват от складовете на частните фирми. Защото за голяма част от народните представители може би и това не е ясно, но може би в хода на комисията с доклада това ще се изясни. притеснението, когато излизат народни представители и говорят тук за приближени фирми, защото от устата на един народен представител да говори, че той работи с фирми, малко е притеснително. да не защитаваме интереса на фирмите, а да защитаваме интереса на българския гражданин, който в момента има нужда от дървесина, защото фирми и политици така са оплескали нещата,

Аз се надявам искрено тази комисия да даде правилните и точните решения, за да не говорим повече тук, че народни представители се обвързват с фирми и даваме възможност на определени политически сили да се облагодетелстват по време на кампания от подобни ситуации, а да намерим едно трайно решение, където тази дървесина – да кажем, държавата изпълнява ли социална функция и задоволява ли това местно население с приоритет. Кой е с приоритет и кой не е с приоритет, защото в момента нито законът, нито наредбите дават ясна характеристика и ясно описание кой е с приоритет бизнесът, или местното население?! Да Ви кажа, за мен лично местното население трябва да бъде с приоритет от тази дървесина и да сме наясно дали искаме да спрем отоплението с дърва, или не искаме да го спрем, защото тук чух много объркващи изказвания, които не могат да се фокусират какво искат да направят някои колеги – дали да спрат отоплението с дърва, или да дадат възможност на държавата да дава на преференциални цени на тези, които имат нужда? Мисля, че това е може би основната ни цел – да урегулираме този процес, защото през годините наистина се правеха много експерименти и сега всички са потърпевши от тази история, когато кризата излезе на преден план и несъвършенствата стават катастрофи. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики към изказването на господин Иванов? Не виждам. Има ли други изказвания? Има. Заповядайте за изказване, господин Христанов.

първата е систематичната по отношение на земеделието, втората е по развитие на селските райони и третата е социалната функция, в която една от най-важните еманации е именно доставката на дърва за огрев. Огромната част от хората, които ползват дърва за огрев, са енергийно бедни или са под прага на бедност в България и ние трябва да обърнем специално внимание на този проблем. Бих искал да призова всички колеги от всички страни на залата, както направихме със Закона за подпомагане на земеделските производители, да поддържаме конструктивен тон. Имаме външни фактори, които увеличават цената на дървата за огрев, имаме вътрешни фактори, които до известна степен възпрепятстват доставките, и целта на тази комисия е да уточни тези фактори – там, където има възможност да изсветлим въздействието на Министерството и съответно доставките, да го направим, а там, където имаме външни фактори, да ги неутрализираме, за да може цената на материала, на дървата за огрев да е достъпна за населението, съответно да създадем предпоставки Комисията да работи спокойно и да излезе с доклад след месец или 45 дни, който наистина е полезен за обществото.

Благодаря, господин Председател. Господин Председател, господин Министър, колеги! Идеята за създаването на тази комисия е не да политизираме темата, дори напротив, идеята е тази комисия в крайна сметка да излезе с решение и с доклад как да деполитизираме темата за дървата за огрев за българското население. Присъединявам се към преждеговорившите господин Иванов и господин Христанов, че тази тема е важна и че тук трябва да видим как Министерството на земеделието наистина ще си поеме социалните функции, защото в момента това, което се получава, е, че хората по места на практика се конкурират с богатите дървопреработващи предприятия. Знаем факторите кои са – високата цена на целулозата в световен мащаб, няма общо с цената на газа, но това е друга тема. Използвам възможността, че съм на трибуната, да призова цялата зала да подкрепи създаването на тази комисия. Господин Председател, искам да направя една редакционна поправка. В т. 3, където е написано „Временната комисия в 10-дневен срок от влизането в сила на решението“ и така нататък, 10-дневният срок да го променим на 60-дневен срок, защото искаме Комисията да работи малко по-дълго и да излезе с по-задълбочени

от „Демократична България“, но едновременно с това съм и народен представител от „Зелено движение“. България и Румъния са единствените страни, които се отопляват по този архаичен начин, но независимо от това ние бихме искали да подкрепим участието ни в такава комисия, за да сме сигурни, че няма да се изсичат дърветата във вододайните зони, че няма да се изсичат дървета, които не са стигнали своята технологична зрялост, и че няма да се раздава на населението дървесина, която е отсечена току-що. В момента знаете в какво състояние е атмосферният въздух, замърсяването и състоянието на здравето на населението особено на децата ни. В момента една голяма част от населението гори отпадъци, гори гуми, което е недопустимо, и затова една такава комисия ще може да се заеме с подобен контрол, защото здравето на хората, здравето на децата ни

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър! Ние от „Български възход“ ще подкрепим създаването на такава анкетна комисия, но сме малко притеснени от идеята срокът за работа на тази комисия да бъде 60 дни или 45 дни дори. Това е прекалено дълъг период, за да направим нещо адекватно изобщо към настоящия отоплителен сезон. Ако търсим ефект от някаква свършена работа, то това трябва да стане в рамките до Коледа и до Нова година, противен случай наистина рискуваме да излезем с много сериозен доклад, който да касае следващи години или следващи периоди. Иначе не сме съгласни съвсем с идеята, че проблемът е само в Министерството на земеделието. е! Министерството на земеделието – да, отговаря за сечта, отговаря за доставката на дървата, но дотам. Оттам нататък проблемът е междуинституционален – проблем между различни институции, различни структури на държавната власт. Да, започваме с Министерството на земеделието, което е производителят, така да се каже, на дървесината, но оттам нататък местната власт има много сериозна роля, която е вменена в настоящия момент и която се изпълнява невинаги еднозначно. В същото време има и социален елемент. Да, Министерството на земеделието може би има някакви социални функции, но нека не забравяме, че имаме Министерство на труда и социалната политика,

именно в тази посока трябва да намерим баланса между институциите и да излезем със заключения, които могат да решат проблема по-нататък. Иначе нека не отваряме дебата сега тук, нека да оставим на Комисията да върши тази работа,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа! Ние също ще подкрепим създаването на тази комисия, тъй като неведнъж и по-скоро постоянно апелираме, че има проблеми, че те трябва да се решат, че не трябва да се използва този сектор за политически натиск и това не е от вчера. Както сме казвали неведнъж, рецидивите на миналото не трябва да се повтарят, не трябва да се претворяват и не трябва в нови одежди да се появяват пред нас и затова сме твърдо решени този проблем да бъде решен и да бъде изследван, и да се предложат необходимите действия. Това, което ме притеснява в дискусията донякъде, е удължаването на срока и ще Ви дам един допълнителен аргумент за това. Така или иначе, тази седмица, както виждате, не влиза в залата Законът за удължаване на действието на бюджета през следващата година, но следващата седмица би трябвало вече да започнем да го разглеждаме и да имаме време съответно между двете четения все пак да видим къде са необходими някакви промени, така че зимата да бъде малко по-лесна за българските граждани. Този сектор трябва да бъде подпомогнат по някакъв начин и да се окаже влияние върху цените или тези хора и тези над 1 милион български домакинства, които се отопляват с дърва, също да получат подкрепа там, където, разбира се, е нужно и където доходите им не стигат за това. За да получат тази подкрепа, за да се движим в срок и тази комисия да даде предложения, в това отношения предлагам срокът наистина да е по-кратък, да си свършим работата и да предвидим необходимата помощ. В актуализацията на бюджета ние предложихме такава помощ, но към момента явно липсват механизми, по които тя да се приложи, и може би тази комисия трябва да се занимае с това, така че да сме сигурни, че не само гражданите и хората, които се отопляват от топлофикация, ще получат своята подкрепа, а и тези, както казах, над 1 милион български домакинства също ще разберат, че държавата ще поеме грижа за тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Има ли реплики към изказването на господин Чобанов? Не виждам. Други изказвания има ли, колеги? Госпожо Танева, заповядайте.

да кажа, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи създаването на тази комисия, тъй като следва един Законопроект, с който се предлага да се удължи срокът за регистрацията на кладенците, и е много важен. Затова ще бъда много кратка и няма да се спра да опонирам на преждеговорившите преждеговорившите от мен за неща, които не са така. Най-важното е тази комисия да не се политизира, за да се дадат реални решения. Кризата и дефицитът с дървен материал в момента е абсолютно обективен, включително и поради войната в Украйна, и е наслагване на различни причини, а най-малко те са политически и не можем на кметовете да хвърлим каквато и да е вина. Това е пазарната ситуация – просто преработвателите влязоха в

Благодаря, господин Председател. Госпожи и господа народни представители, Министерството на земеделието с удоволствие ще участва в тази комисия заради ред причини. Без да влизам в дебат по същество, защото за това ще бъде създадена в крайна сметка Комисията, да кажа няколко неща. Тази година е година на аномалия – не че и преди това не е имало аномалии в дървата за огрев, винаги е имало такива, но тази година като че ли изпъкнаха много неща, които дотук не са изговорени, показаха се много аномалии на това, че законодателството не работи както трябва. Да, на Министерството на земеделието в Закона за горите му е вменена и социална функция по отношение на дървата, но няма инструменти, с които да ги постига в повечето от случаите. Приветствам и срокът да е 60 дни и ще Ви кажа защо. Защото за 10 дена ние – Комисията, ще участваме активно в работата на Комисията и не е необходимо императивно да давате неща на Министерството на земеделието, то ще ги изпълнява преди това. Но ако искаме да постигнем ефект, защото ние като служебно правителство включително сме готови със законодателни текстове, които, когато виждаме, че някой закон не работи както трябва, нормално е да не си затваряш очите, за да няма същите проблеми следващия път, а да виждаме недъзите и да прилагаме текстовете. Но това не е работа на едно служебно правителство. Затова си мисля, че ако искате, направете 10-дневен първия етап на работата на тази комисия, в която ние с удоволствие, пак казвам, ще участваме, и втория етап, в който да се вземат евентуално по-сериозни, включително и домислени, бих казал, законодателни мерки. Ще използвам високата трибуна и за още нещо. Нека успокоим българските граждани, че дърва за зимата ще има. Което не значи, че няма затруднения. Да, има редица общини, в които има затруднения по отношение предоставянето на дървата, но нека да сме внимателни с приказките, защото от тази висока трибуна и от медиите, когато се създаде повече, отколкото трябва необходима психоза, то влияе включително и на цените. Затова да кажем, че има варианти да бъдат наваксани съответните липси. Тази година вече сме на 135% доставена дървесина в момента към предходната година. Ще стигнем някъде към 150. Психоза има, свръхзапасяване има, нуждите са пораснали наистина много пъти. Дървата остават най-евтината алтернатива и това ги прави по-желани от всички. Но тази алтернатива на практика се оказва, че нямаме достатъчно законодателство да реагираме в такъв тип години, като в момента. С удоволствие Министерството на земеделието ще участва пълноценно в тази комисия. Заедно с Вас мисля, че можем да допринесем за българските граждани по-ефективно, отколкото до момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, министър Гечев. Закривам дискусията. Пристъпваме към гласуване на Проекта за решение. ЦОНЕВ: Редакционно предложение ли имате? Добре, заповядайте, БЕЛОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Правя редакционно предложение срокът на тази комисия да бъде 30 дни. Добре. Той практически е 30 дни. Точка пета е 30 дни, да. А, да не го увеличаваме? Добре. Тоест правите обратно редакционно на господин Костурков. Господин Костурков, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Осъзнавайки важността и спешността на проблематиката, с която ще се занимава тази комисия, оттеглям моето редакционно предложение за 60 дни – за срок на комисията. Благодаря. Благодаря Ви. Това улеснява нещата. Но тук има в т. 3 и в т. 5 разминаване в сроковете. В т. 3 е казано в Проекта за решене на вносителите, че Временната комисия в 10-дневен срок от влизане в сила на решението да изготви и предложенията си по т. 2. А Комисията в т. 5 се избира за срок от 30 дни. Така ли да останат сроковете, или и двата срока да ги уеднаквим на 30 дни?

Добре. Благодаря Ви. В такъв случай ще гласуваме редакционно предложение в т. 3 от Проекта за решение „10-дневен“ да стане „30-дневен“. Моля, режим на гласуване за това редакционно предложение.

за т. 3 редакцията да стане „30-дневен срок“ е прието. Сега подлагам на гласуване целия Проект за решение за създаване на Временна комисия с приетата редакционна поправка. Гласували

Благодаря, господин Председател. От „Продължаваме Промяната“ номинираме Иван Христанов и Александър Дунчев. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гюров. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“.

Вие ли имате предложение за председател? Заповядайте, направете го. АЛБЕНА ВЪРБАНОВА (ДБ): Извинявам се, господин Председател. От името на „Демократична България“ предлагаме Любен Иванов за председател на Комисията. Благодаря Ви. Има едно предложение за председател. Парламентарните групи направиха своите предложения за членове. Поставям на гласуване

Законопроект за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, внесен от Министерския съвет

Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: Александър Свраков – служебен заместник-министър на финансите и Соня Димирова – началник на отдел „Дирекция европейски въпроси и икономически анализи“ в Министерството на финансите. Благодаря Ви, господин Чобанов. Гласуване на допуск в залата.

На редовно заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Законопроектът беше представен от господин Александър Свраков. Със Законопроекта се предлага ратифицирането на Допълнение на Споразумението от 2020 г. за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател. Споразумението за заем произтича от възможността, която ни дава европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Горепосоченото Допълнение на Споразумението е подписано от Росица Велкова-Желева в качеството ѝ на служебен министър на финансите. Необходимостта от сключване на споразумението за заем произтича от отправеното на 23 юни 2022 г. официално искане от страна на Република България за допълнителна финансова помощ по линия на този Европейски инструмент. Новият заем в размер на 460 милиона 170 хиляди евро е за покриване на бюджетни разходи във връзка с преодоляване на социално-икономическите последици за работниците и самостоятелно заетите лица от избухването на COVID-19 и по-специално разходите вследствие на удължаване на мярката.

Европейският съюз вече е отпуснал на България заем в размер на 511 млн. евро. Тоест тези средства в размер на 460 милиона и 170 хиляди евро са за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на пандемията. Съгласно решението максималният среден срок до падежа на заема е 15 години. Срокът на разполагаемост на предоставената финансова помощ е 39 месеца, считано от първия ден след датата, на която решението поражда действие. Допълнението на Споразумението за заем и съдържанието на клаузите му са предварително договорени на общоевропейско ниво между Европейската комисия и държавите членки. То включва информация за характеристиките на заема, предварителните условия, размера на заема, превеждането на сумите, лихвите, разходите и разноските по заема, предотвратяване на измами и одити, както и приложимото право и юрисдикция.

без гласове „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател,

Благодарение на общностните ни ангажименти преди две години ние си затворихме държавата, затворихме училища, пред болниците умираха хора само и единствено защото така ни бе наредено. И вместо Европейският съюз да отпусне сега тези 1 млрд. лв. помощи към България безлихвено, ние отново трябва да вземем заем, с който да покрием разходи, които бяха направени без българският народ да има такова желание и без да вярваше в правотата на това си действие. Това беше едно чисто политическо решение, заради което ние в момента ще се въздържим от подкрепата на този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Русчев. Има ли реплика към изказването на господин Русчев? Не виждам. Други изказвания по Законопроекта? Също не виждам. Закривам дискусията. Пристъпваме към гласуване на Законопроекта за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател. Гласували

представители: за 112, против няма, въздържали се 21. Предложението е прието. За процедура, господин Чобанов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам така приетия на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, № 48-202-02-2, внесен от Министерския съвет на 4 ноември 2022 г., да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Благодаря Ви, господин Чобанов. Колеги, има ли изказвания? Има ли против това предложение? Обратно становище? Не виждам. Поставям на гласуване процедурното предложение да преминем към гласуване на второ четене. Гласували

въздържали се 20. Предложението е прието. Господин Чобанов, моля да прочетете заглавието и текста на Законопроекта. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател. „Проект! ЗАКОН за ратифициране на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател Член единствен. Ратифицира подписването за Европейския съюз на 21 октомври 2022 г. и за Република България на 10 октомври 2022 г. Допълнение на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! представям Ви на вниманието „ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите относно първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 48-254-01-29, внесен от народния представител Младен Шишков и група народни представители на 25 октомври 2022 г. На заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по околната среда и водите обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерство на околната среда и водите – господин Петър Димитров, заместник-министър, и госпожа Михаела Доцова, директор на дирекция „Правна“; и представител на Сдружение „Балканка“. Мотивите към Законопроекта бяха представени от народния представител господин Младен Шишков. Господин Шишков подчерта, че крайният срок за подаване на заявление към басейновите дирекции за вписване в специалните регистри от страна на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, в това число собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности, изтича на 28 ноември тази година. Този срок неколкократно е удължаван, но все още продължава да стои на дневен ред. Темата е важна, тъй като е необходимо да има конкретна и вярна информация за ползването на подземните води, за да могат да бъдат адекватно изготвени Плановете за управление на речните басейни. През годините са налице обективни и субективни причини за това, че много малко стопани са регистрирали кладенците си. Факт е, че през последната седмица се наблюдава ускоряване на този процес, но това надали ще доведе до завършване на процеса. Предвид това, предложението е за удължаване на този срок с една година, като са готови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 В Комисията по околната среда и водите е постъпило становище от Министерство на околната среда и водите в подкрепа на Законопроекта, а именно удължаване на срока за регистрация. Заместник-министър Димитров поясни, че процедурата е изключително опростена, а информационната кампания е много сериозна. Всяка седмица се правят срещи с кметовете и се отговаря на всички постъпили въпроси. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители доцент Джевдет Чакъров, господин Иван Белчев, господин Стефан Шилев, господин Даниел Петров, господин Младен Шишков, господин Ерджан Ебатин и господин Манол Генов. Всички изразиха от името на парламентарните си групи подкрепа на Законопроекта. В рамките на публичното обсъждане представителят на Сдружение „Балканка“ изрази становище против Законопроекта, като подчерта, че в момента има активизация на населението и това удължаване на срока ще доведе до прекратяване на процеса по регистрация и възникване на проблем отново след три години, ако се приеме един или друг срок. След дискусията и въз основа на на проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване: със 17 гласа „за“, 2 „против“ и без „въздържал се“, Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, среда, № 48-254-01-29, внесен от народния представител Младен Шишков и група народни представители на 25 октомври 2022 г.“ Благодаря Ви, доцент Чакъров. От името на вносителя становище. Заповядайте, господин Шишков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, както стана ясно от Доклада на Комисията, Законопроектът касае срока за регистрацията на кладенците за собствени потребности, както и срока за регистрация на водовземанията, които не са направени до 2016 г. Тази тема стана актуална в обществото от няколко седмици, тъй като медиите я взеха сериозно. Министерството на околната среда и водите също поде една сравнително активна кампания, въпреки че самият проблем стои на дневния ред на обществото от повече от 20 години. Законът е изменен така преди 20 години, че собствениците на кладенци за потребяването за собствени нужди са задължени по Закон да регистрират своите кладенци. Въпреки няколкото удължавания през годините, както стана ясно по обективни и субективни причини, все още регистърът не е достатъчно добре запълнен, все още има много хора, които не са успели да направят тази регистрация. В тази връзка нашето предложение е срокът да бъде удължен за пореден път, за да може хората, които не са успели да го направят, да се регистрират, като мисля, че тук е мястото да уточним, че самата процедура е максимално облекчена. Единственото, което трябва да направи собственикът на съответния имот, е да отиде до Общината или до Басейнова дирекция, или до Кметството, ако щете, и с едно обикновено заявление, без никакви специални данни по него, да заяви, че има кладенец в двора си. Нищо повече. Съвсем елементарно е. И смятам, че е добре отново да призовем хората, защото тази регистрация трябва да остане, тя не трябва да бъде премахвана, добре е да призовем хората да знаят, че въпреки удължаването на срока, е редно в рамките на следващите месеци или седмици, ако имат възможност, да излязат, да отидат и да го регистрират. Общо взето, има още един законопроект, който е на БСП, той не се разглежда в момента в залата, срокът там е три години, може би ще го подкрепим този срок. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: За изказване ли, господин Генов, да Ви запиша? Добре. Откривам дискусията по Законопроекта. Напомням, че предмет на разглеждане е, както каза и господин Шишков, само Законопроектът, внесен от него, макар докладът на Комисията да беше за два. Заповядайте, господин Генов, за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ние от БСП, както каза колегата Шишков преди малко, също сме внесли подобен законопроект. Той не се различава почти в нищо от внесения от колегите от ГЕРБ. Просто имайки предвид неколкократните удължавания на този срок, сме предвидили един достатъчно разумен срок от три години. Смятам, че тази идея ще бъде възприета от залата, ама нека Да не стане така, ако приемем една година, догодина пак в тази сграда да гласуваме ново отлагане на този срок. Необходимо е Министерството на околната среда и водите чрез басейновите дирекции, които фактически извършват тази дейност, да направят една информационна кампания – хората да са запознати с този срок, да са запознати и с начина, по който става регистрацията. Защото има различни възприемания на това – като капан от държавата, сега ще регистрираме, пък после ще ни сложат водомери, пък да плащаме тази вода. Трябва категорично и ясно да знаят хората, че до 10 кубика ползването на тази вода за различни нужди е безплатно. Трябва да знаят, че е безплатно даже и когато

е предмет и на дневен ред увеличаването на срока за регистрация на кладенците, които хората имат в собствените си домове. На пръв поглед това е необходимо от гледна точка на запознаване на съответните басейнови дирекции с подводните богатства, които ги има в страната, и с плановете за управление. Но от гледна точка на българския гражданин – няма как той да няма усещане, че това е свързано с определен тип рестрикция. Може би има някакво усещане, че ще се налага измерване на количеството използвана вода, което няма как да се случи. Ясно е, че това трябва да се направи.

и след този срок този процес няма да е завършен. Заради това трябва да се помисли между първо и второ четене в Комисията

служителите към съответното кметство могат и знаят в коя къща какъв кладенец има. Още повече – преди малко коментирахме с колегата Енчев, че има чужденци, които са закупили имоти в страната. В тях има кладенци. те няма да са запознати с този закон и няма да знаят, че има срок от една година това да бъде направено. Ако толкова е необходимо, най-правилният подход, може би трябва да се помисли между първо и второ четене – тези кладенци да бъдат регистрирани по административен път. И още повече, тук чувам, че се обмисля след определен дебит, като се използва, да бъде зачитана вода. Това няма как да стане, колеги, защото в периоди на суша идват хората от цялото село примерно, и от комшиите, да вземат вода и тази вода няма как да се измери. Просто регистрацията е необходима за съответните басейнови дирекции по отношение на управлението на подпочвените води

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ебатин, прав сте, към момента има регистрирани не повече от 10 – 20% от собствениците и това наистина е притеснително число. Много сте прав, че е необходимо да се направи някаква промяна, която да ангажира в по-голяма степен местните власти, както, разбира се, и централната власт – няма как да я изключим от този процес. Затова най-вероятно ще търсим някакво законово изменение, но към момента е важно да удължим този срок, защото иначе кладенците подлежат на ликвидиране – нещо, което не можем да си позволим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Заповядайте за втора реплика. Благодаря, господин Председател. Господин Ебатин, Вие предлагате в даден момент, когато влезе в сила този законопроект, да започне една регистрация по къщите, по домовете да се минава, да се обикаля всяка къща и да се регистрира всеки кладенец във всеки един дом. Това не е ли същата полицейщина, като тази, с която се борихте осем месеца? Това в един момент ще се превърне в полицейщина. Ще започнат едни кметове с едни квартални полицаи да обикалят по всяка една къща

за несъстоятелност на Вашето предложение – за обиколките на кметовете и кметските наместници по дворовете да търсят тези кладенци. Тази разпоредба я когато става въпрос за животните в личното стопанство. И там по закон кметовете на населените места са длъжни да броят зайците, кокошките,

че сондажите, кладенците могат да се регистрират чрез кметския наместник, чрез кметовете на населените места. Въпреки тази поправка, която я правихме, не помня вече кой парламент, преди две години ли беше, кога беше, но както виждаме, тя не сработи. Не беше мярка, която доведе до масова регистрация от страна на българските граждани, притежаващи такива съоръжения. Аз мисля, че и за друго трябва да се помисли, господин Шишков, в Закона – сега към Вас да има възможност и по куриер, по поща да бъдат предадени тези заявления. Въпреки че някои хора го правят, но басейновите дирекции, както казах преди малко, липсват като капацитет от терена на тази регистрация. И винаги когато дойде краят на срока, огромни маси хора се юрват, правят опашки, самите български граждани си създават неприятности с това, че са забравили и не познават Закона.

да се обяснява, че тази дейност, която извършват, ползвайки подземни или наземни води в своите имоти, е безплатна и ще бъде безплатна до 10 кубика, както казахме, и няма да има мерене. Благодаря, господин Генов. Само към колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ. Интересно ми е как в едно изказване, в което търсим вариант да намерим формула за решение, намирате политически нюанс да го оцветите. Не съм казал „административен натиск“ или „терор“. Става въпрос за това: когато се търси вариант да се регистрират кладенците, дали по-лесният механизъм това да се случи няма да бъде по законов път, като търсим как да стане; това дали няма да бъде по-лесно по административен път; вместо да ангажираме хората да го направят те, дали съответната администрация в съответното населено място няма по-лесно да извърши този процес? И не търсете политически нюанси, репресия или нещо подобно. Няма нищо такова в моето изказване. Аз не съм казал това. Казах нещо съвсем различно и то е свързано с улесняване на хората, тоест да ги изкараме от механизма, в който ние ги включваме – сами да се регистрират. Това е предмет на дискусия между първо и второ четене. Просто го подхвърлям като тема, върху която може да се разсъждава, да улесни, да го няма този административен натиск върху тях, с който ние ги задължаваме и с който те започват да си мислят, че може да има замерване на използваната вода от кладенците или нещо подобно. Не, точно обратно казах. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Регистрацията на водовземните съоръжения за собствени нужди е въпрос, който е отлаган твърде дълго в годините и за съжаление, все още без окончателен окончателен резултат. Години наред срокът е многократно удължаван и сега ще Ви цитирам. През 2006 г. § 123 от ЗИД на Закона за водите казва, че в срок от шест месеца трябва да бъдат направени тези регистрации.

казва, че този срок е ноември месец 2022 г. За всички е ясно, че е необходима ефективна разяснителна кампания и намирането на устойчиви решения на този въпрос. Да продължаваме до безкрай да удължаваме този срок, без да имаме ясна визия как точно регистрацията на тези съоръжения ще се случи, е наистина до известна степен безпредметно. Защо е важно да се регистрират тези съоръжения? Важно е, защото България, да, разполага с немалък ресурс от подземни води, но този ресурс трябва да се управлява устойчиво във времето и ние трябва да сме наясно колко са ползвателите на този ресурс. Само по себе си отлагането не е добро управленско решение. Важно е да се обясни съвсем точно на хората за каква точно регистрация става въпрос. Чиновниците е редно да напуснат своите кабинети и да отидат при хората на място, в населените места и да им обяснят защо тази регистрация е важна. И в тази връзка се надяваме, колеги от ГЕРБ, че ще поемете своята отговорност, ще съставите редовно правителство и ще работите активно по този въпрос, за да имаме редовен министър. Не само по този – знаете, има много предизвикателства, по които да работим.

и очакваме, че в рамките на редовно правителство ще бъде работено активно по този въпрос и ще имаме ефективно решение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Султанова. Реплики?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Докато трае моето изказване, всеки един гражданин, който има кладенец, би могъл да го регистрира. Защо е така? Защото това, което е нужно, са трите имена, адресът, дали този кладенец се използва с кофа, или с маркуч, както е записано всъщност в наредбата, и къде се намира, на какво отстояние вътре в двора. Това са тези данни, които са нужни. Нищо повече. Не са нужни джипиес координати, не са нужни измервания от специалисти. Това е, което на Министерството на околната среда и водите им е нужно, и тези данни са изключително важни, за да знаем откъде се черпи вода. Защото веднъж, когато стане някакъв проблем тези граждани да бъдат уведомени или когато имаме недостиг на вода, да се знае откъде може би идва този недостиг. Затова удължаването на срока ще е, да, поредната мярка, която ще накара хората да спрат да се регистрират в този момент, има 10 дни до крайния срок в момента и както казах, докато траеше моето изказване, всеки един, който има желание да го направи, ще може да го направи. Защото кметовете са уведомени, кметските наместници също, където са основната целева група. По този начин ние спираме в момента един процес, който масово е започнат според думите на заместник-министъра на околната среда и водите, който беше в Комисията по екология. Затова смятаме, че да, в момента има медийна кампания, хората са уведомени. Има обаче и големи заблуди – нищо такова, което е описано в тези заблуди, няма да се случи. Тоест няма нужда гражданите да заплащат някаква сума. Тази регистрация е напълно безплатна. Една адекватна кампания, която е проведена от Министерството на околната среда и водите, е направена. Всеки един гражданин може да си пусне своето заявление. Може да се обади по телефона и да регистрира своя кладенец. В следващата една година, ако този срок се удължи, е редно наистина да има една ясна визия как да се въздейства на гражданите, за да могат абсолютно всеки един доброволно да направи регистрацията на своя кладенец. Това да е една стратегия, която да се отнася също така и за много други регистрации, които ще ще бъдат изисквани от държавата. Защото, ако всеки път, при всяка една доброволна регистрация с краен срок, ние водим такъв дебат, то ясно е, че ние нямаме визия за една бъдеща демократична България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Белчев. Има ли реплики към Иван Белчев? Заповядайте, господин Шишков.

отговорете на един много простичък въпрос: как, при положение че за 20 години са регистрирани около 20%, за 10 дни ще се регистрират останалите 80%? Имайте предвид, че това е един процес, който е изключително тежък, най-малкото от гледна точка на това, че хората наистина не са адекватно уведомени. Говорят се какви ли не неща – че ще се измерват тези количества, че ще се заплащат някакви такси, че ще има данък върху тях. Нищо от това не е вярно. Хората трябва да знаят, че нито ще има измерване на количества, нито ще се заплащат каквито и да са данъци. Това е просто за нуждите на управлението, правилното управление на водите в България. Още нещо, Вие сте законодатели, както всеки един от нас в залата, имате възможност между първо и второ четене да направите тази стратегическа реформа, която Вие коментирате, така че наистина този процес да бъде адекватно управляван. Благодаря. Благодаря Ви, господин Шишков. Втора реплика, дали има? Заповядайте. Уважаеми господин Белчев, позволете ми да не се съглася с Вас. Това нито е толкова лесно, нито е толкова просто, колкото го разказвате. Предполагам, че Вие не сте попълвал заявление?!

Освен че се изискват документи за собственост, изискват се актуални скици. Някъде не се издават такива заради спорове в регулацията. Няма нужда да ми кимате с глава, това са реалностите. Кметовете отказват да приемат заявленията независимо колко настойчиво ги приканвате от тази трибуна. Искам да Ви кажа, че проблемът не е в това, че ще бъде увеличен с още една година. Проблемът е, че Вие твърдите, че всеки, който има кладенец, може да го регистрира – не е така. Този, който има кладенец изграден преди 2016 г., може да го регистрира. За всички съоръжения след декември 2016 г. се изискват разрешения за строеж и куп други документи. Така че недейте да разказвате приказки на хората, защото не стоят нещата така. Благодаря. Благодаря, госпожо Генчева. Третата реплика е от Стефан Шилев Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Генчева, не съм такъв песимист като Вас. Това, което говорим в момента, е, че всички кладенци, изградени преди 2016 г. за собствено ползване, могат да се регистрират. Там не се изискват нито скица, нито строителни книжа. Що се отнася за това, което говорим до момента, тук отговорността е на всички, не само на МОСВ, не само на кметовете и на кметските наместници – на всички служители, дори на всички граждани. Защото, когато се вземе присърце тази тема, в следващите две години или три години, зависи с колко ще удължим – следващите две години да кажем – може да се случи регистрацията. Затова е необходимо както например Басейнова дирекция – „Източнобеломорски район“, е изпратила 1300 или 1500 до всяко населено място с кметски наместник и кмет на община да ги прикани да помогнат за регистрацията на тези кладенци, така през другото време, след 28 ноември тази година трябва да се продължи работата, за да не дойде пак този срок след две години и ние пак да сме в същата позиция. Що се отнася до до изказването на колегата от „Демократична България“, само да припомня, че техен беше министърът на околната среда и водите в редовното правителство. Не се сещам да е казал и дума за регистрацията на кладенците, така че за седем-осем месеца да се придвижи тази регистрация.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Да, от тази трибуна може да се дезинформира, и то много ясно. Както Ви казах, обичам да използвам факти, неща, които съм прочел, неща, които съм прочел от уебсайта на Министерството на околната среда и водите, защото там не е нужно да се подават документи, кадастрална скица, не е нужно джипиес координатите. Не са нужни тези неща! Единственото нещо, което е нужно, са имената, адресът на кладенеца, къде той се намира, на какво отстояние. Както вече го казах, дали той изважда водата с кофа или маркуч, забележете, е написано. Така че това са фактите. Всеки един гражданин, който има кладенец, може да го регистрира. Лично заместник-министърът на околната среда и водите ми каза, че може това да се случи дори и по телефона, защото тази информация определено е нищожна. Може да се помогне на всеки един гражданин това да се случи. Наистина дискусията за кладенците е важна за хората, които имат такива кладенци. Нека наистина да унифицираме процеса, както, господин Шишков, Вие казахте: „Да, ние ще предложим такова решение, което определено ще бъде и улесняване чрез дигитализация.“ Естествено, няма да забравим и хората, които не използват дигитални услуги, за да могат и те по телефона, и лично, дори ако нямат възможност, при тях да отиде човек да им помогне, да измерят на какво отстояние се намира. Естествено, че ще работим за гражданите, естествено, че ще работим тези данни да бъдат в държавата, защото те са нужни. Нека от тази трибуна да спрем да говорим неистини, свързани с това, че на тези кладенци, видите ли, ще се сложат водомери. Кажете ми как се слага водомер на кладенец, от който се взема водата с кофа? Всеки един гражданин трябва да знае, че процесът е улеснен

Уважаеми колеги народни представители! Не можах да се възползвам – и с това ще започна своето изказване – да направя реплика на господин Белчев. Пред мен е точното описание по какъв начин се извършва регистрацията на кладенци. Естествено, най-тривиалните данни няма да ги посоча, но се искат данни за поземлен имот, идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване. След това – дълбочина на кладенеца, диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци, начин на черпене на водата. Хайде, това е по-елементарно. Искам да кажа, че само преди няколко месеца на моята сътрудничка, която е юрист, са изискали и джипиес данни. Мога да бъда много по-конкретен: имена, Басейнова дирекция, къде е изискано абсолютно всичко, може да бъде направена справка. Но не това е предметът днес на нашата дискусия и дебати. Че трябва да бъде извършена тази регистрация, трябва да бъде извършена. Те и колегите преди мен казаха и аз казвам, че ние ще подкрепим внесения ЗИД на Закона за опазване на околната среда в тази част – за удължаване на срока за регистрация на кладенците. Ще Ще подкрепим и срока, който се предлага от колегите от левицата – да бъде не една година, а три години срокът. Това не означава, че както досега многократно се променя този срок и накрая виждаме, че

Приветствайки това, което каза заместник-министърът по време на заседанието на Комисията по околната среда и водите, че има активна кампания, тя трябва да бъде и по-ефективна, ние разбираме, че административният капацитет на Министерството на околната среда и водите, респективно в басейновите дирекции, едва ли е достатъчен всичко това да стане. Без съдействието на местните власти – на кмета на общината, на кмета на селото, на кметския наместник, това няма как да стане. Трябва да има много добра координация, да се подпомагат хората. Не може възрастен човек, да речем във видинско, в селото, бай Иван или нашият съгражданин в някое от селата от област Силистра, от селото да иде да си – за възрастните хора говоря, да попълнят тези документи. Трябва някой да им окаже съдействие. даже е изрично посочено в Закона. Имаше време, когато в предходни формати, в предходни вариации на текстовете, имаше субектност и на местната власт. Но местната власт, без да подпомага този процес и в добра координация – това трябва да бъде разписано ясно, да се опрости наистина в максимална степен, така че най-накрая да се извърши тази регистрация. И ще кажа защо? Защото иначе изпадаме в съвсем друга хипотеза – аз коректно казах на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, че имаше идея да няма и регистрация. Регистрация трябва да има, това е много важен ресурс. Нашата страна... Аз ще опонирам на колежката Султанова, че не е от най-богатите по отношение на воден ресурс, напротив, да знаете, колеги, и цялата ни общественост, трябва да бъдем много внимателни с този ресурс и по отношение на ресурс от повърхностни води, и от подземни води, ние сме на предпоследното пето място. Разбирайте, че не сме най-богата страна, и затова трябва да се внимава и това да бъде ползвано по най-рационалния начин. И освен това ще внеса, колега Генов, едно уточнение. Не за всякакви цели до 10 кубика от физически лица за нестопански цели.

формати на Народното събрание тази опция, тя трябва да продължи да действа. Подкрепяме я, така че хората да бъдат сигурни, спокойни да могат да ползват този ресурс най-рационално, но то трябва да подлежи... Между другото, подлежи и на контрол и същевременно е много важен елемент да си го кажем и на националната сигурност. Не се знае в какви времена, по какъв начин може да се наложи да се ползва този ресурс, не дай боже. Така че трябва да се намери алгоритъм в добра координация, комуникация в структурите на Министерството на околната среда и водите и местната власт да се извърши тази дейност. Още веднъж казвам, че трябва да има много активно съдействие от страна на на общините и съответно кметове на населени места, и всички структури да подпомагат тези хора. А още повече трябва да знаят, че регистрацията е безплатна и след като се регистрира, пожизнено тези хора могат да ползват даденостите, което е в интерес на всички ни, и този процес трябва да го ускорим. Ние ще подкрепим и по-бързото разглеждане, ако е по-кратък срокът между първо и второ четене на този ЗИД на Закона за опазване на околната среда, ако реши залата и друг подход да има, ние бихме подкрепили и в никакъв случай не трябва да допуснем да не се удължи срокът, защото влизаме в една хипотеза, която не искам даже и да я коментирам и тълкувам тук от трибуната на Народното събрание. Благодаря.

Благодаря Ви, доцент Чакъров. Реплики към Джевдет Чакъров има ли? Заповядайте за реплика.

Уважаеми господин Председател, опасенията на българския народ не са свързани с чистата и гола статистика, а с това, че този основен ресурс за България може да бъде изтъргуван впоследствие.

Господин Белчев, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Чакъров, съгласен съм с Вас, че има отделни администрации, които тълкуват данните, които трябва да се събират, по различен начин, и то трябва определено да бъде ясно дефинирано и затова една кампания, която, както казах, ще работи в тази посока е да бъде тя ясна, а не само за тези кладенци, а и за други данни, които ще се събират от държавата такива различия – в една област да искат едни документи, в друга – други. Това е наистина нарушение, което самите институции правят, и трябва да се наблегне, защото данните, които Вие прочетохте, са точно тези, които са необходими, които и аз казах, разбира се. Така че, благодаря Ви. Благодаря, господин Белчев. Има ли трета реплика? Няма. Желаете ли дуплика? Не. Стоян Таслаков за изказване. Благодаря, господин Председател. Господин Белчев, за каква дезинформация става въпрос, при положение че госпожа Генчева Ви обясни, че след 2016 г. ще се изискват скици и всевъзможни документи за регистрация на кладенците? Това, че сте чели нещо в някакъв сайт няма никакво значение и реалността навън е съвсем друга. Искам да Ви попитам Вие наясно ли сте как кметове и наместници злоупотребяват със своята власт в България? Били ли сте свидетел, защото аз съм свидетел как използват техническите служби, как изнудват хората за скици, за някакви дребни бюрократски неща. Наясно ли сте с това нещо? И дали това нещо го пише във Вашите сайтове, където сте ги чели процедурите? В момента чрез този закон Вие давате един инструмент за натиск на кметове и наместници да продължават да деребействат върху населението, защото те, както го правят с дървата за огрев, така ще го направят сега и с кладенците. Ето това правите в момента. И с цялата си наглост тук искате да осъществявате някакъв контрол върху земите и дворовете, оставени от нашите баби и дядовци.

Радвам се, че от тази трибуна започна една такава дискусия за дезинформацията. Мисля, че доста примери се дадоха за една такава кампания, която дори и за едни кладенци може да бъде уронваща, първо, авторитета на министерствата. Специално за Министерството на околната среда и водите, защото там ясно е записано какво се изисква, ясно е записано, че тези данни след това няма да се използват, за да се вземе някаква такса от хората, както казахме, тази дезинформация да има водомери, видите ли, няма как да стане това. Тази информация е нужна, защото данните, които се събират от държавата, се правят карти, за да се знае къде има кладенец, къде няма кладенец, за да можем, когато водата в един момент свърши, да знаем откъде тя се черпи. Може би това е причината, а може да зададете Вашите въпроси към министъра на околната среда и водите, той да Ви отговори по-добре. Обвиненията от тази трибуна, че сайтовете, откъдето аз чета – сайтът на Министерството на околната среда и водите, са източник на дезинформация, не смятам, че е редно да се казва, защото аз го споменах.

сменяме го веднага, поправката е приета. Добре е да обучите колегата зад Вас, защото все пак аз не съм чул досега кмет, който издава скици. Вие казахте, че кметовете провеждали административен произвол върху населението и така нататък. Има Агенция по кадастър, да знаете, която издава скици за поземлени имоти, за схеми в самостоятелни обекти и така става въпрос за дезинформацията, ами дезинформирайте колегите тук, защото те не знаят, че някой е направил поправка в закона и кметовете са започнали да издават скици, пък не щеш ли, издавайки скиците, те рекетират населението, че няма да им издадат скица. Не е сериозно, колеги. Нека да познаваме нещата и как се случват и ги насочвайте, когато Ви говорят, че им трябва скица към Агенцията по кадастър – там ще им я издадат по надлежния ред. Благодаря, господин Генов. Има ли трета реплика към Стоян Таслаков? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Таслаков. Господин Белчев, в моето изказване никъде не съм казвал за какво ще се използва тази статистика, а още по-малко на такси, а аз говорех за произвола на кметовете. Сега тук ще отговаря на господин Генов. Много добре знам откъде се издават скиците, но аз не съм говорил и за Агенцията по кадастър, аз говоря за кметовете. Мога да Ви дам конкретни примери в Пловдивско, защото и Вие сте от този регион, където кметове злоупотребяват, нареждат на общинската организация да пречат на хората за някакви елементарни работи, затова става въпрос, господин Генов, за елементарните болки на хората. Вие много добре знаете и няма нужда да изкривявате тук и

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Истината е, че проблем има. Ако нямаше проблем, нямаше да гледаме за пети път удължаване срока на влизане в действие на този закон. Истината е, че нито едно правителство, откакто е приет Законът, не е посмяло да го приложи в действие, защото го е страх от обществената реакция, която неминуемо ще последва, за съжаление. Истината е, че процедурата съвсем не е лека, но това е само половината от проблема. Същественият проблем е, че тази информация не е необходима за нищо друго, тя не е необходима за управление на водите и никой досега не е могъл да ми каже по какъв начин наличието на кладенец влияе върху баланса на водите в съответната басейнова дирекция. Това, за което е необходима регистрацията на кладенците, това е за нуждите на фиска и всички много добре го разбираме. Всички много добре разбираме, че в момента се дават пари и всички правителства увеличават публичния дълг на България. В един момент тези милиарди, които сега храбро се взимат за самолети, ракети, украински бежанци за какво ли не, ли не, ще ни дойде сметката да бъдат изплащани. Българският народ ще трябва да ги изплаща и тогава ще трябва да бъдат изплащани от всичко живо, което мърда, което има градинка, което си полива доматите с водата от кладенеца, и ще трябва да се плаща, и ще се плаща не само като такси, но и самото наличие на такова съоръжение ще бъде обложено с данъци. Това е пределно ясно на българския народ, който масово отказва да регистрира, и след петото удължаване на срока имаме регистрация под 10% от съответните водовземни съоръжения от подземен тип. В момента в Деловодството на Народното събрание има три законопроекта, които предлагат ремонт на Закона за водите. Законопроект на ГЕРБ, който предлага отлагане с една година на срока за регистрация; Законопроектът на БСП, който предлага отлагане с три години срока за регистрация; Законопроектът на ВЪЗРАЖДАНЕ, който предлага да отпадне задължение за регистрация на микропотребителите на вода. Тези, които ползват само за лични нужди до 10 кубични метра, което е европейски регламент, тази цифра не е измислена от ВЪЗРАЖДАНЕ. По някаква причина, въпреки че в Комисията се гледаха трите законопроекта анблок, тук в залата ние гледаме само два – тези за удължаване, но не и този за отпадане на регистрацията. Лично аз не виждам по какъв начин въобще информацията за това къде има водовземни съоръжения от подземен тип по някакъв начин ще повлияе въобще на въобще на действията на „Басейнова дирекция“, която би предприела някакви действия, ако има нарушение на баланса на водите в Дунавския регион или в Източнобеломорския, или където и да било. Това са едни безкрайно микроконсумации, които мисля, че ние съвсем свободно трябва да оставим на българските граждани. Нямаме нужда от допълнително административен гнет да им налагаме. Това нещо трябва да го направим и се надявам, че сега, на първо време, ще подкрепим това, което е влязло в залата за удължаване на срока, за отлагане на срока, и се надявам, че когато влезе в залата и Законопроектът на ВЪЗРАЖДАНЕ, Вие ще намерите достатъчно смелост и сила да погледнете в очите проблема и да го решите веднъж завинаги, така че да не виси този дамоклев меч над най-дребните, най-бедните, най-уязвимите български граждани. Да ги освободим от тази допълнителна и ненужна административна повинност. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Доцент Чакъров – за първа реплика, Младен Шишков – за втора реплика.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 такова, каквото ни е законодателството и нормативната уредба. Наистина ще помоля да не правим такива внушения от трибуната на Народното събрание, защото тази регистрация… Ние ще разгледаме Вашия законопроект. Аз коректно се изказах по време на заседанието на Комисията по околната среда и водите и в изказването си преди малко също поднесох съображения. Но това, за което правя реплика на Вашето изказване, е, че не бива да притесняваме хората по този начин, че ще предстои отново да се налагат някакви плащания. Трябва да се знае, че даже регистрацията в момента е безплатна. А иначе по отношение на сондажи има режим, където се заплаща еднократно и след това не се заплаща абсолютно нищо. Преди малко казах, сега ще повторя, до 10 кубически метра може да се черпи вода за нестопански цели безвъзмездно. Тоест не се заплаща, така че няма фискална тежест. Трябва да поощрим нашите съграждани с активната работа на структурите на МОСВ, респективно басейновите дирекции и местната власт, да се извърши тази регистрация. Ние трябва да знаем какво имаме в страната и по какъв начин се черпи. Нека да не подценяваме екипите и експертизата на служителите в Министерството на околната от 10 кубически метра, бъдете уверен, и да бъдем уверени, че експертите с тяхната експертиза могат да направят съответните изчисления. Няма значение по какъв начин се черпи водата. Всякакви нарушения ще бъдат констатирани и санкционирани съобразно наказателните процедури, които са предвидени в този случай. Призовавам наистина да не се правят такива внушения, и то на базата на неистини, които и нямат такава разпоредба в нашето законодателство и нормативната уредба. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, доцент Чакъров. Заповядайте, господин Шишков, за втора реплика. Благодаря, господин Председател. Много странна комбинация. Вие, общо взето, с няколко реплики успяхте да убиете целия дебат. Обаче нека да стане ясно тук на всички български граждани – никой никога не е имал каквото и да е намерение да изисква такси, да изисква някакви данъци, някакво облагане за тези кладенци. Абсолютно безвъзмездно, както каза и доцент Чакъров, това ще бъде пожизнено. Абсолютно безвъзмездно е както регистрацията, така и ползването на кладенците. Никой по никакъв начин няма да плаща никакви самолети с водите. Моля Ви, не заблуждавайте българското общество. Благодаря. Благодаря Ви, господин Шишков. Има ли трета реплика към Николай Дренчев? Няма. Дуплика желаете ли, господин Дренчев?

прав сте, напълно сте прав – в момента няма никакво задължение, но няма никаква гаранция, че това няма да се промени при първа възможност, при първа необходимост. В момента се дават кредити на корем, очаква се с приемането на еврото и влизането в еврозоната още да намалеят лихвите. Ще се дават още повече кредити и още на по-ниска лихва може би. Но така или иначе в един момент тези кредити ще трябва да се връщат и ще трябва да се връщат от някого. Аз лично не мога да застана пред моите избиратели и да им кажа: смело се регистрирайте и да знаете, че во веки веков това ще бъде така и никой няма да Ви иска пари. Да, това ще бъде така до следващото заседание на Народното събрание или до следващото заседание на Министерския съвет, когато някой реши нещо друго. Другият проблем, който е тези 10 кубични метра са достатъчно за нуждите за всякакво лично ползване. Не виждам по какъв начин Басейновата дирекция, имайки тази информация, ще ползва тази информация по някакъв начин да балансира баланса на водите в съответната Басейнова дирекция. Това е нещо, което, ако някъде възникне проблем, тепърва трябва да се направят измервания. Те имат всички възможности за това, могат да монтират съоръжения, там съответните членове в Закона ги има – знаете, 39-и и следващите, така че реално Басейновата дирекция има възможност да се намеси там, където има проблем. Нещо, което също би било много полезно, ако отпадне въобще регистрацията. Това е административната тежест, която понася Басейновата дирекция, водейки тези регистри и общувайки с безкрайно количество граждани, в които те първоначално декларират, че имат кладенец, след това се започва – дайте документи, дайте отстояния, дайте еди-какво си. Това без съмнение е някаква тежест, която поема и нашата администрация. администрация. Мисля, че администрацията може да бъде натоварена с отговорни неща – там, където наистина водите носят опасност – по отношение на язовири, по отношение на корита на реки, по отношение на местата, където водите могат да донесат опасност за живота и за здравето на хората, и съответно за инфраструктурата на страната. Това е отговорността, а не някъде си, че трябва да уточним какъв е диаметърът на тръбата в село еди-кое си, Силистренско, и на колко метра отстояние от оградата на имота е това съоръжение. Нека да разпоредим на нашата администрация да се занимава с важните неща, да се грижи за живота и здравето на хората и за целостта на инфраструктурата на страната. Благодаря. Благодаря Ви, господин Дренчев. Други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дебатите. Уважаеми

Нужно ли е?

мъдрия избор. Предлагам срокът между първо и второ гласуване на този законопроект да бъде намален на три дни.

Добре. Обратно становище има ли? Няма. има ли? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Младен Шишков срокът за предложения между първо и второ четене да бъде намален на три дни, което, колеги, означава на практика пет – до понеделника.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Процедура за допуск. Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме в залата да бъдат допуснати следните лица: Александър Свраков – служебен заместник-министър на финансите, Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, и Петя Копчева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Обратно становище? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Чобанов за допуск. Гласували

Благодаря Ви, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. На заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова. С първата група промени се предлага допълнение в данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания по чл. 22в и 22 г от ЗДДФЛ, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната година чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи на лицата, имащи право да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната година. С промяната се предвижда да бъде дадена възможност да се ползва данъчното облекчение чрез подаване на годишна данъчна декларация за починалото лице от страна на наследниците по закон или по завещание, както и заветниците или техните законни представители, когато не са налице други възможности облекчението да бъде приложено. Предвидена е преходна норма, съгласно която предлаганата възможност да се прилага и при ползване на данъчните облекчения за 2022 г. Второто предложение е свързано с прилагането на актуализацията на бюджета за 2022 г., където е предвидено авансово ползване на двете данъчни облекчения за деца. Предлага се създаването на прецизираща преходна уредба, свързана със създадения ред за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г., с която да се гарантира коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва да се възстановят или удържат от лицата при определяне от страна на работодателя на годишния данък или при определяне на годишния данък за доходи от трудови правоотношения в определени случаи, в които се подава годишна данъчна декларация. С предлаганите изменения и допълнения се очаква улесняването на данъчно задължените лица, правна сигурност и коректно тълкуване и прилагане на закона. Не са необходими допълнителни бюджетни средства.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 КНСБ се въздържат от подкрепа, като считат, че е необходима данъчна реформа, свързана с въвеждането на необлагаем минимум, равен на размера на МРЗ, и ДДФЛ да е в размер на 15 %. Омбудсманът на Република България госпожа Диана Ковачева предлага в ЗДДФЛ да се извършат адекватни изменения, свързани с начина на определяне на размера на данъчните облекчения в чл. 18 от Закона, касаещ лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. дискусията участие взеха народните представители Петър Чобанов, Кирил Ананиев, Иво Русчев и Ивайло Шотев. На уточняващия въпрос, зададени от Кирил Ананиев, госпожа Людмила Петкова отговори, че при починал родител данъчното облекчение може да се ползва, като бъде подадена годишна данъчна декларация. връзка със зададения въпрос от Иво Русчев за ползване на данъчното облекчение от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителски права в случаите на развод, беше уточнено, че това и сега е действаща правна норма. Представителите на парламентарната група ГЕРБ-СДС, парламентарната група „Продължаваме Промяната“ и парламентарната група ДПС заявиха, че ще подкрепят Законопроекта. Представителите на БСК и КНСБ поддържат изразената си писмена позиция, в това число и на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество.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

На редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Закон за изменение и допълнение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица, №

Откривам дискусията по Законопроекта. Желаещи за изказване има ли? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, поставям на гласуване Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет – първо гласуване на Законопроекта. Гласували

по това предложение и председателят да покани представител на Министерството на финансите да изкаже становище дали подкрепя по принцип въвеждането на електронни ваучери, макар и с бележки, които могат да бъдат внесени между първо и второ четене. Благодаря Благодаря Ви, господин Найденов. Два са законопроектите – единият е от Министерския съвет, другият е от Божидар Божанов и група народни представители. Има представители на Министерския съвет в залата. Аз откривам дискусията, тоест възобновявам я, защото я открих още миналия път. Заповядайте, господин Чобанов – за изказване ли? Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, представителите на Министерството на финансите ясно изразиха своето становище в Комисията и то беше против, поради факта, че не е прецизно разписана в Закона нормативната уредба по начин, по който позволява да стане ясно какво точно се прилага, защо се прилага и от кога да се прилага, липсват ключови определения. Наистина по принцип представителите на парламентарните групи подчертахме, че е важно това да се случи, но това ще стане тогава, когато прецизно е разписано в Закона по нормалния нормативен ред. Така че дотогава няма как да подкрепим, иначе това предложение, което рано или късно ще се случи и трябва да се случи, но първо трябва да бъде разписано по реда, който е приет да отговаря на Закона за нормативните актове и да е ясно какво точно се стремим да постигнем, за да не направим обратното на това, което цели Законът, всъщност да създадем объркване в системата, която все още не е готова изцяло да преминем към електронни ваучери. Така че по отношение на Закона, който е внесен от Божидар Божанов и група народни представители, ние ще се въздържим като парламентарна група от подкрепата на този закон поради посочените причини, като споделяме и позицията на Министерството на финансите. Използвам възможността, че съм на трибуната, да поздравя служителите на Националната агенция по приходите с техния професионален празник! Да бъдат живи и здрави

Господин Чобанов, аз и при изложението на вносител отбелязах, че тези бележки, които имат Министерството на финансите, ги приемаме и ще бъдат отразени. Днес обаче гласуваме Законопроекта по принцип. Аз не мисля, че принципно имаме някакво несъгласие по тази тема. Дали трябва да бъде добавена дефиниция между четенията, или да уредим някакъв срок за влизане? Между другото, ние не сме предвидили и срок, защото даваме тази гъвкавост на Министерството на финансите да определя всяка година, както прави в момента, колко ваучери да са хартиени, колко да са електронни. Ако Министерството на финансите смята, че тази гъвкавост не им трябва и трябва ние да им определим срок, сме склонни между четенията да добавим такова нещо. Нека днес да гласуваме по принцип този законопроект, а пък тези конкретни неща ще ги поправим между четенията. Дали системата е готова? Ако ние чакаме изпълнителната власт да бъде готова за нещо, може и да не дочакаме. Така че нека да задължим изпълнителната власт да бъде готова в някакъв разумен срок. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Втора реплика има ли към Петър Чобанов? Не. Дуплика? Не желаете, господин Чобанов. Други изказвания? Заповядайте.

като между първо и второ четене ще имаме някои добавки, тъй като има какво да се пипне по този законопроект, и ще ги направим, когато му е времето. Тъй като вървим към дигитализация и живеем в 21-ви век, смятаме, че е редно те да бъдат дигитализирани и да се махне един разход за хартии, за пренос на ценни книги и така нататък от бюджета,

За изказване ли, господин Иванов? Заповядайте. С цялото уважение към двата законопроекта, трябва да дадем ясно разграничение, че единият законопроект е на Министерския съвет по отношение на европейски правила, които са във връзка с облагане на свръхпечалби на преработвателите на нефтени продукти и на свръхпечалбите на добивната промишленост, която е от въглищата. По отношение на този законопроект аз мога да изкажа подкрепа във връзка с това – без да се въвежда допълнително изменение в данъчните закони, да се облага свръхпечалбата, която в последно време реализират тези преработващи компании и добивни такива, във връзка с повишеното търсене и, естествено, породени и от войната между Украйна и Русия. Агресията на Русия, за съжаление, повдигна въпроса на доставките бяха прекъснати на въглища и на нефтопродукти, като това, естествено, оскъпи цената им за европейските пазари и европейските граждани и икономики бяха силно ощетени от това. Доколкото обаче Законопроектът, който Европейската комисия даде възможност да бъде транспониран във всеки парламент и да бъдат обложени тези свръхпечалби, сметките, които Министерството на финансите предостави на народните представители, показват, че максималният предел на тези данъчни постъпления от облагането на свръхпечалбите ще бъдат 74 млн. лв., които аз мисля, че са прекалено оптимистични и размерът няма да бъде по-голям от 20 – 25 млн. лв. по начина, по който Европейската комисия е разработила този механизъм. Ние имаме възможност за… ние имаме внесен друг законопроект, който касае тясно България и нефтопреработващата промишленост, който да отговори адекватно на свръхпечалбите, които реализират определени дружества в България и цената на която реализират своите преработени руски нефтопродукти на българските и европейските потребители. Колкото по другия законопроект на колегата Божанов, с цел да запазя бонтона в залата, ще кажа, че принципно трябва да подкрепим такова законодателство, но без да се заяждам с него – да не забравяме и на цялата зала да припомня, че колегата беше министър с именно такъв ресор и съществените дефекти, които има по неговия законопроект на първо четене, смятам, че са малко странни да се решават между първо и второ четене, когато той, с цялата изпълнителна власт, която имаше и експертите, които можеше да използва като потенциал, можеше да разработят такъв законопроект, който да бъде приет единодушно от залата, единодушно и от другите министерства и да не застрашават въобще процедурата по издаването на тези ваучери, и то именно в края на тази година. Ако има реплики, мога да доразвия тезата, но аз чувам, че ще има колеги от моята парламентарна група, които да подкрепят колегата Божанов в неговата законодателна инициатива. Аз лично ще се въздържа, защото смятам, че наистина този законопроект можеше да бъде направен от Министерския съвет и да бъде съгласуван с отделните министерства, а не да се използва като, видите ли, дайте да направим нещо сега като парламент, защото не упражнихме нашия капацитет и законодателна възможност на изпълнителната власт, когато бяхме в управлението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте за реплика, господин Божанов. Аз в целия този дебат не разбрах фундаменталните проблеми на Законопроекта. Да, можем да имаме различен законодателен подход, аз предпочитам законодателния минимализъм, тоест да не уреждаме супер много детайли в закона, за да ги оставим в подзаконовата уредба, именно заради това са толкова общи текстовете. Това според мен продължава да бъде правилният подход. Що се отнася до изпълнителната власт и какво сме внесли. Този законопроект, както и Проект на наредба, заедно с него като пакет, беше готвен в работна група, докато бях министър. В работната група бях изпратил заместник-министър, тоест тоест на максимално високо ниво, да работи по този проект. Това, че не стигна времето, е отделна тема. Така че, кажете какви са тези фундаментални проблеми, защото срокове и дефиниции не са фундаментални проблеми. Кое е това, което спира въвеждането, или пък създава пречки пред въвеждането в този текст? Кое спира Министерството на финансите с наредба да уреди техническите детайли по това как се въвежда? Какво пречи между четенията да въведем срок и да въведем, ако трябва, преходен период и това как фундаментално противоречи на тестовете, които сме внесли? Това се опитвам да разбера от няколко дни и продължавам да не го разбирам. Министерството на финансите е дало разумно становище с конкретни препоръки, които могат да бъдат отразени, и те не са фундаментален проблем. Кое е фундаменталният проблем? Да, да, така е по Правилник. Няма други изказвания. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, поставям на гласуване, на първо място, Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане – първо гласуване на Законопроекта, внесен от Министерския съвет. Гласували

С това Законопроектът на Министерския съвет е приет на първо гласуване. Преминаваме към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Божидар Божанов и група народни представители. Режим на гласуване.

Прегласуваме Законопроекта на Божидар Божанов и група народни представители.

смятам, че не е редно Министерството на финансите с едно становище да диктува на Народното събрание какво да решава. Нека да го имаме предвид от тук нататък. Едно „не“ накрая на две странички от Министерството на финансите да не предопределя нашите решения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Други обяснения на вот? Няма. С това изчерпахме и точка шеста от Програмата за работата на Народното събрание за настоящата седмица. Поради изчерпване на времето прекратявам заседанието. Следващото редовно заседание ще се проведе утре от 9,00 ч. Дневният ред е съгласно приетата по-рано днес Програма. Закривам заседанието, приятен ден!